Hvala lepa. Besedo ima za repliko Tina Heferle. Izvolite. **TINA HEFERLE (PS LMŠ):** Spoštovana gospa državna sekretarka, zdaj pa vas lepo prosim z vsem spoštovanjem, če se nehate delat norca iz nas in iz državljanov. Ne gre za nikakršne želje vlade, ne gre za nikakršna pogajanja, ne gre za nikakršno **38. Kaj ste še govorili? Ne gre za usklajevanje glede sklenitve pogodbe in tako naprej pa lepo vas prosim, če že tukaj sedite Vas spoštljivo prosim, da poslušate tudi naše razprave. Gre zgolj in samo za eno dejstvo za spoštovanje zakonov v naši državi s strani Vlade Republike Slovenije in Zakon o STA, PKP7 vam nalaga financiranje neposredno na podlagi zakona. Ne rabite nobene uredbe, ne rabite nobene pogodbe dovolj je, če izpolnjujete in spoštujete zakone, ki veljajo v tej državi. Ne se sprenevedati, ker je to skrajno sprevrženo in skrajno nespoštljivo do nas poslancev, ki vam tukaj že dva dni trobimo eno in isto. Ne spoštujete zakonov, kršite zakon, kršite ustavni in pravni red naše demokratične države vladni predstavniki Vlada kršite vse to in ne nas imeti za norca, lepo vas prosim.

dajte malo premisliti in pomisliti kako to, da ne prva, ne druga Janševa Vlada ni tega počela s STA kar počne tokrat pa takrat smo ravno tako imeli Zakon o javnih financah pa imeli smo samo Zakon o STA nismo imeli še dodatnega sedmega protikoronskega paketa in 66. člena, ki je nedvoumen ki pravi, da je treba financirati STA nemudoma in tudi brez pogodbe, če je treba pa si to razložite v imenu resnice pa še nam mogoče povejte kaj menite o tem? Hvala

in če državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo ne razume, da je zakone treba spoštovati, potem imamo resen problem. Mislim, da bom sedaj že ene desetič spoštovana državna sekretarka vam prebrala člen iz zakona, ki je bil sprejet 29. 12. 2020 sprejela ga je vaša Vlada in vaša koalicija. Govori pa takole ne glede na 20. člen Zakona o STA se s tem zakonom za leto 2021 ureja financiranje, upravljanje javne službe, ki je v skladu z zakonom opravlja STA to razumemo. Naslednji odstavek: »STA se ne glede na to ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo iz prve alineje prvega odstavka 20. člena Zakona o Slovenski tiskovni agenciji iz proračuna države za leto 2021 za opravljanje javne službe zagotovijo sredstva v skladu s sprejetim poslovnim načrtom STA za leto 20/21.« Ali je poslovni načrt sprejet? Je sprejet. V zakonu piše, da se ne glede na to ali je pogodba sklenjena ali ne sredstva nakažejo iz državnega proračuna pa kakšno resnico vi iščete ali razumete to? 8 vrstic beremo že dva dni in to državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo nas poučuje, da pač ni treba, da ni treba spoštovati zakonov. Mislim težko je razumeti. Poleg tega, spoštovana državna sekretarka, vzemite mnenje Zakonodajno-pravne službe te hiše v roke pa tam preberite stavek. Že v dejstvu, da je neka vsebina urejana z zakonom je vsebovana obveznost, da se zakonska ureditev v celoti spoštuje. Ne, nočete razumeti ne, da ne razumete. Nočete, zato ker želite STA ukiniti, zato ker želite pustiti na cedilu 100 ljudi

Kaj bi še radi? Vse so vam dali na voljo. Vse so vam dali na voljo. Če želite, lahko gremo tudi na Zakon o javnih financah, pa vam spet preberem vseh tistih deset ljudi, ki so jih na Ukomu zaposlili in ki so zelo blizu stranki SDS, pa 12 tisoč evrov, ki jih je dal svoji prijateljici z Velike Planine, pa 23 tisoč evrov, ki jih je dobil nekdo za to, da bo nekaj proučeval, itn. O tem se pogovarjajmo potem, ne pa o tem, da za opravljeno javno službo nočete, nočete, kljub temu, da vam zakon nalaga, nečesa plačati. Ne pogovarjamo se danes ali dela Slovenska tiskovna agencija slabo ali dela dobro, ali piše lepo ali piše grdo o vladajoči koaliciji. Ne pogovarjamo se o tem, pogovarjamo se o tem, da je zakone v naši državi treba spoštovati, če jih je treba. Če jih pa ni treba, pa povejte, da jih ni treba, ampak to potem ne velja samo za vas, ampak velja za vse nas, predvsem pa velja tudi za drugorazredne državljane. To delate z našo državo. To delate z našo državo. In ne tukaj citirati nekih strašnih filozofov. Zakon primite v roko pa preberite kaj vam nalaga in to zakon, ki ga je sprejela vaša Vlada, predlagala vaša Vlada, sprejela pa vaša koalicija.

Spoštovana! Jasno sem navedla, da so sredstva zagotovljena v višini 2 milijona 28 tisoč evrov in bi bila tudi izplačana, vendar je treba ali se naj krši ali pozivate, da naj se krši Zakon o javnih financah, ki ga je prav tako potrebno upoštevati. Naj se krši Zakon o STA, ki govori o primernem ločevanju dejavnosti javne službe in tržnih dejavnosti deveti alineji 6. člena STA ne sme iz sredstev pridobljenih za upravljanje javne službe financirati tržnih dejavnosti. Verjetno je potrebno določiti kaj je javna služba in kaj ni javna služba. Kaj se financira in česa se ne financira. Da je to problem, je izkazal sestanek 29. 9. 2021, kjer je bila izražena želja, kot sem navedla, da kljub temu, da seveda prevzame Ukom plačevanje stroškov fotografij v celoti in torej spadajo pod javno službo, je bila izražena želja, da se te fotografije prodajo na trgu. To je vendar dvojno financiranje. če Ukom ugotavlja določena kršitve, tržne javne službe in tržne dejavnosti, potem je verjetno to potrebno uskladiti. In gotovo naj direktor Veselinovič to čim prej uskladi, saj so dogovorili bili takorekoč sklenjeni, ampak ostajajo odprta vprašanja.

kršila Zakon o javnih financah s tem, ko je brez problema takrat financirala STA in ni zahtevala in se ni izmišljevala takšnih izmišljotin kot si jih vi zdaj izmišljujete. Mislim, to je višek. Obstaja letno poročilo, obstaja revizijsko poročilo in vse je bilo v redu. Vi si izmišljate nove in nove, dobesedno po domače povedano, finte in zavajate in da vas… Poglejte spoštovana državna sekretarka, ali vas ni sram pred samo sabo, da to počnete. Dobro veste, dobro veste, da imamo prav in dobro veste kako krivično je to kar počnete. Vaše ministrstvo

Ukom ne plača niti evra, vse izlete vaših ministrov, predsednika Vlade, STA pokrije zastonj. In vi govorite o dvojnem financiranju. Pa kakšno dvojno financiranje?! Kakšno dvojno financiranje? Na trgu morajo zaslužiti zato, da lahko hodijo na izlete vaših ministrov. Dajte se poslušati. Če gremo pa na zakon o javnih financah, lahko pa do jutri zjutraj govorimo o kršitvah. Samo na Ukomu sem vam jih naštela ne vem koliko. Ne se sklicevati na zakon o javnih financah, ker ste zelo zelo na trhlih nogah. Iščete nekaj, kar ne najdete. Dejstvo je, da zakon določa. Dejstvo je tudi, gospa državna sekretarka, da vi branite nekaj v kar niti sama ne verjamete, ampak so vas pač našli in poslali sem. tako je. Spoštujete zakon, to je naša edina prošnja, bom sedaj rekla. Spoštujete zakon. Ne pustiti sto ljudi brez službe in njihove otroke brez kruha. To se bo zgodilo čez par dni. Me zanima, kako boste takrat stopili pred te ljudi in jim to povedali, da od dvojnega financiranja, ki jim ga vi očitate, ne dobijo niti, ne morejo dobiti niti plače. To jim očitate, dvojno financiranje, ob tem, da ne daste niti enega evra za prvi del financiranja. Brezsramno, brezsramno kršite zakonodajo, pa še se trudite to nekako opravičiti, ampak ne gre. Ne gre. Štiri vrstice. Včeraj smo jih brali, danes jih lahko še enkrat prebiramo. Zelo jasno piše: ne glede na to ali oziroma ne glede na to, če pogodba ni sklenjena je država dolžna financirati. To res ni tako težko razumeti.

predsedujoči. Ja, najprej bi povedal to, da me čudi, da Levica, ki tako rada zagovarja delavski razred in širi to mantro vsem enako, blaginja za vse, ne le za peščico. Da je Levica ves ta čas podpirala obstanek gospoda Veselinoviča na položaju, ki je prejemal mesečno čez 6 tisoč evrov plače. Mesečna plača gospoda Veselinoviča je predstavljala več kot tretjino dobička STA celoletnega. Ko sem na Komisiji za nadzor javnih financ pozval gospoda Veselinoviča naj pove meni, poslancem in širši slovenski javnosti kakšne so plače zaposlenih v STA dogovora seveda nisem dobil. Prav tako nisem dobil odgovora koliko je sam gospod Veselinovič prispeval, doniral od svoje velike plače svojim zaposlenim. Že tako se mi zdi neumno, da moramo v taki socialni državi, kakršna je, zbirati SMS sporočila za starše otrok s posebnimi potrebami, za terapije, za operacije. Da pa državljani zbirajo SMS sporočila tudi za plače direktorja STA, ki znaša 6 tisoč evrov in več pa se mi zdi popolnoma nedostojno. In današnja seja je namenjena predstavi za javnost in vsem vam, ki sedale to spremljate preko malih ekranov. Stranka Alenke Bratušek skupaj z opozicijo svojo razpravo preusmerja pozornost. To je pesek v oči, ker se s takšnimi novicami preusmerja pozornost od dobrega dela te vlade. To je glavna poanta današnje seje. Preusmerjati pozornost od dobrega dela. Imamo gospodarsko rast, imamo najnižjo brezposelnost. S 1. 9. v veljavi brezplačen vrtec za drugega in vse nadaljnje otroke, investicije v šolsko infrastrukturo v šole in vrtce po celotni državi 115 milijonov in pol. Največji razpis od osamosvojitve dalje za naše otroke. Za družinsko politiko namenjamo največ denarja v **41. TRAK: (ŠZ) – 16.20** (nadaljevanje) zadnjih desetih letih. Brezplačno je sobivanje staršev v bolnišnicah, povečali smo nadomestilo za starše otrok s posebnimi potrebami. Dvigujejo se pokojnine. Kdaj so upokojenci dobili toliko, kot so dobili pod to vlado?

**ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi):** Še enkrat bi povedal, gre se samo za to, gre se za poceni piar opozicije in preusmerjanje pozornosti. To je glavna poanta sklica te seje. Bom tudi v nadaljevanju povedal zakaj. Zato ker ta vlada dela. Odpravljamo krivice najranljivejših skupin, slepim in slabovidnim bomo izplačali dodatek za nazaj, dvigujemo invalidske pokojnine, dve milijardi namenjamo za slovensko zdravstvo, 44 milijonov več namenjamo v znanost, v raziskave, rešujemo status gasilca in vojaka. V tem kratkem času smo naredili več, kot vi v vseh vladah Gradi se toliko, kot se že dolgo ni v naši državi. V glavnem ta vlada dela, opozicija pa s pompoznimi nastopi odvrača pozornost od vsega tega in deli, razdvaja ljudi. In ta tema, ta seja danes je ravno temu namenjena. Jaz se ob vsem tem sprašujem eno stvar. Kaj bi vi vsi počeli v opoziciji, če ne bi bilo STA, evropskih tožilcev in predsednika vlade Janeza Janše. Vam povem kaj, nič ne bi počeli. Veste zakaj? Zato ker nimate vsebine, ker niste naredili nič, popolnoma nič niste naredili, zato ker vas je vse skupaj en velik in nastopaštvo. Stranka SD je v zadnjih 20-ih letih bila 14 let na oblasti. Koliko bolnišnic ste zgradili? Koliko šol ste zgradili? Koliko domov za starejše? Nobenega niste zgradili. In taka seja danes je ravno temu namenjana. Dajmo mi malo preusmerjati pozornost na neke druge teme. Stranka SAB je zmetala na milijarde evrov denarja v bančno luknjo za privilegirance. Koliko denarja za pokojnine je to? Dajte povedati svojim upokojencem, dajte biti pošteni in jim to povejte. Stranko LMŠ moram na tem mestu pohvaliti, da ne bom samo krivičen. Stranka LMŠ oziroma pod vlado LMŠ se je takrat regres razbremenil vseh davkov in to je za pohvalit, to je ena dobra stvar. Druga stvar pa je ta, da ste odstopili. In za stanje v državi, vsem sporočam, da je kriva Levica. Levica je kriva za stanje v državi, da je ta vlada je kriva Levica zaradi vas. Zato ker ste si avtomatsko preračunali, da je poslanski stolček vreden veliko več, kot pa vaše prazne besede, obljube, ki točno veste, da jih ne boste mogli nikoli in nikdar izpolniti. Niste želeli v vlado Marjana Šarca in zato je ta vlada. Ne zdaj jokati, pa govoriti kaj vse je narobe, vi nosite največjo odgovornost za stanje v naši državi. Spoštovane državljanke in državljani. Dajte si postaviti eno samo vprašanje. Kaj bo imel danes slovenski narod od te seje? Na koncu te seje ne bo niti glasovanja. Mi danes sploh ne bomo o ničemer glasovali na koncu te Čemu je pravzaprav vse to namenjeno. Na koncu te seje ne bo urejeno financiranje STA, ne bodo podpisane pogodbe in delo novinarjev ne bo poplačano. Zadeve se ne rešujejo tako in Alenka Bratušek to točno ve. Gre se torej samo za predstavo za javnost in poslanske in pa tudi bivše predsednike vlade Alenke Bratušek, ki s svojim delom nima za pokazati nič. In na tak posiljen način nabira politične politične točke tukaj v Državnem zboru in si na tak način zagotavlja politično preživetje. Ta vlada dela in zadeve rešuje za kamerami, opozicija pa sklicuje takšne seje in delo slovenski narod. In ker je gospa Alenka Bratušek državno sekretarko na začetku te seje vprašala, če se bo odpovedala plači, vsaj tako vprašanje je bilo tam iz govornice, tudi jaz sprašujem gospo Alenko Bratušek. Ali ste se prijavljeni odpovedati svoji plači, da bomo tako lažje izplačali odškodnine za vse nepoučene vlagatelje, podrejene vrednostne papirje, ki jih je razlastila vlada Alenke Bratušek? Ali ste pripravljeni? In če je v času Alenke Bratušek veljalo, we don't need money, we just need time, velja sedaj ravno nasprotno, we don't need time, we just need money. Torej potrebujemo denar, da poplačamo vse grehe Alenke Bratušek.

razpravlja nespoštljivo, da ga prekinete, in če se ne drži teme, da ga na to opozorite in prekinete. Tega niste storili kljub glasnemu in jasnemu opozorilu. Kolegu Reberšku pa tudi svetujem, da naj najprej pogleda, kdo je to luknjo ustvaril. Zvon 1, Zvon 1, T-2, Vegrad, to so vse stranke blizu vaše politične opcije, vaši strankarski ljudje. In če sprašuje, kdo bo to plačal, potem naj vpraša svoje člane, ki so to luknjo in te pufe ustvarjali. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Rajh, popolnoma se strinjam z vašim postopkovnim predlogom, vendar to mora veljati tudi za vas. Da se držimo 2. točke 75. člena. Kakšno vezo ima današnja razprava o Vegradu? Lepo vas prosim, bodimo spoštljivi. Najprej je replika, Nataša Sukič. Ne. Najprej je replika. Če se odpoveste, bomo dali besedo naprej. Hvala za besedo. Kot sopredlagatelj bi zgolj rad slovenski javnosti izjavil, da to, kar je izvajal Aleksander Reberšek v nobenem primeru ni bila predstava za javnost.

Zdaj, kaj je imela njegova razprava z STA-jem, pa vrtci in vse tisto? Ja, to, da pač v teh vrtcih, ko se odprejo, STA poroča, gospod Reberšek. Vse ostalo je pa bil en navaden čisti populizem v vašem stilu. To je seveda, da rečem legitimno, je pa čisto mimo, zato ker niti enega očitka in argumenta proti temu, o čemer že dva dni govorimo, nimate. Zato se seveda poslužujete krilatice »ta vlada dobro dela«, »ta vlada dela za kamerami«. Aha, in zato se bunite? Ker STA ne poroča o liku in delu vrhovnega in tistih vaših fantov, ki se nastavljajo in verjamejo? Pa mimogrede, ne reče se »gre se za to«, ampak se reče »gre za to«. Samo tako, by the way. Zdaj, kaj pa ta vlada dejansko počne? To bom pa zdaj naštela, tisto vaše dobro delo. Ta vlada zaničuje ljudi, jih imenuje svinje, biseri in kar je še grdih besed, ki jih ne bom niti ponavljala, škropi ljudi s solzilcem in vodnim topom. To počne ta vlada- ob tem, da ruši temelje te države, ampak o tem bom še kaj več povedala. Tako, da jaz bi na vašem mestu bila res tiho, res tiho, in nebi bila takšna populistka kot ste vi. Hvala.

Dalje pravite, da je naša seja namenjena odmikanju pozornosti od pravih stvari in da je piar akcija. A res? To, kar ste vi počeli, je bil najbolj neverjeten piar pamflet, kar sem ga slišala v zadnjih dneh. Govorili ste o vsem, samo o problemu STA ne. O tem, da bi se pa vprašali, kaj je s stotimi zaposlenimi in kaj bo z njihovimi družinami, ki jih stradate, pa nič - nič od krščanskega demokrata Aleksandra Reberška. Potem, o čem se je pa naš vrli poslanec spraševal? Spraševal se je o plači direktorja. Ki je pravzaprav že odstopil, ampak še zmeraj niti centa ni bilo nakazanega na STA. Glej si ga zlomka. Direktor je že odstopil, denarja še vedno ni. Pa mi to naj pojasni naš veleumni spoštovani poslanec Reberšek. Tako, da ravnokar smo s strani vas, spoštovani kolega,

gospodu Reberšku predlagal, da si nabavi nek velik pano, na katerega bo lahko obesil vse dosežke svojih ministrskih kolegov. Pozabili ste pa še nekaj. Pozabili ste, kako izdatno se preko Ministrstva za obrambo financira recimo medije oziroma tudi portale v orbiti vaših ministrov. Pozabili ste na to, kako ste iz Ukoma financira Novo24, pozabili ste na to, kako bo šlo za kampanjo za elektronske vinjete iz Ministrstva za infrastrukturo, bajne količine denarja za nekaj, kar v bistvu bomo morali vsi kupit. Tako da dajte še te stvari povedat, ko se hvalite o delu vaših 3 ministrov. Zdaj pa ima besedo gospa Maša Kociper, pripravi se mag. Branislav Rajić. Izvolite. Hvala lepa. Ta razprava o STA je že dolgotrajna in marsikaj je bilo že povedanega. Je pa seveda tako kot za vsako medinsko razpravo potreben določen trud, potrebno je pregledati gradiva, potrebno je poznati tematiko, potrebno se je malo podučit, potrebno je kako sodbo prebrat. In potencial poslancev je pri tem pač različen. Nočem biti žaljiva, ampak jasno je, kdo so v hiši poslanci, ki se pripravijo, ki pogledajo gradiva, ki razpravljajo vsebinsko, ki znajo kaj vsebinskega povedat. Znano je pa, kdo so tisti, katerih potencial seže do pocenakarskega(?), populističnega navajanja par stavkov, naučenih od pairovcev, izučenih morda zdaj na drugih funkcijah, nekoga, ki sploh očitno ne razume smisla te seje, ne razume, da če po vseh teh opozorilih STA ne bo dobil plačila, STA ne bo več. Ne bo več naše tiskovne agencije, Slovenske tiskovne agencije, ki je nastala kot del naše državnosti pred 30 leti. Ne bo vsega znanja, ki se je v teh letih zbralo tam pod to znamko. Ne bo blagovne znamke. In ko nekdo, ki ne razume tega koncepta in ki misli, da je to samo predstava za javnost… / oglašanje potem se pač zateče v pocenakarske floskule, populizem in žaljenje vseh po spisku. To je pa ja najlažje. Ni treba niti prebrati gradiva. Ni treba prebrati sodbe Vrhovnega sodišča. Zakaj bi se človek ukvarjal s sodbo vrhovnega, če lahko pride na sejo, pa na vsaki seji ne glede na temo istih 10 stavkov spljuva, pa gre. Mogoče se bi on moral vprašat, če si zasluži plačo poslanca za takšno delo, ker nekaj drugo je 10 istih stavkov ponavljat 4 leta, nekaj drugo pa vsebinsko razpravljat pri posamezni temi. In ta tema je seveda velikokrat že bila razpravljana in danes je razpravljana točno iz tega razloga, ki sem ga prej povedala, ker neko obdobje je ta naša Slovenska tiskovna agencija še lahko financirala delo novinarjev, še lahko iz tržnega dela programa krpala to luknjo, še lahko z zbiranjem tem prav istim, ki se prejšnjemu poslancu zdi tako brez vezen, financirala delo ljudi, ki delajo za državo in za javnost, potem pa na neki točki pride pika. In ta točka, točno ta točka se zdaj približuje. In zato je ta seja, ker zdaj je pa zmanjkalo vseh sredstev in zmanjkalo rezerve in zmanjkalo SMS. In ko STA enkrat ne bo več, ne more priti čez 3 mesece ena druga bolj razumna vlada, taka, ki razume, kaj je to predstavništvo ene nacionalne tiskovne agencije, ki razume, kaj je blagovna znamka, kaj je znanje, kaj je »know how« in tako naprej, in ustanovit novo. Ne moreš. To je neko intelektualno znanje, nek koncept, ki ga potem ni več in ga ni več. In potem imaš nivo, da ne bom jaz z imeni in priimki novinarjev, ki so se hoteli iti neko nacionalno tiskovno agencijo, pa so se skregali, še preden so 3 stavke s pravilnimi ločili znali napisat.

da Janeza Janše ne bomo prestavili v tej točki, ampak hkrati pa vemo, da je naša naloga, naša dolžnost, zato smo plačani, da opozorimo na to, da zdaj pa res ni več denarja in da zahtevamo, da denar date in da vas stotič opozorimo na to, da pravna podlaga obstaja. To je naše delo, to je to, kar lahko po zakonu in Ustavi storimo in v vseh pravnih državah in sploh povsod na svetu, kadar obstaja nek spor o tem, kaj je treba plačat, kaj pa ne, tudi morda o tem, ali obstaja pravna podlaga ali pa ne, imamo že stoletja v civilizirani družbi, sodišče. In če Vlada misli, da pravna podlaga ne obstaja iz razlogov »t, t, t, t…« ,mi pa mislimo in STA tudi, da pravna podlaga obstaja, se ta dva argumenta, različni argumenti, soočijo na sodišču in sodišče potem ne odloča kar tako, čez prst, nam se pa zdi, da je gospa državna sekretarka bolj prepričljiva, kot poslanec Trček, ampak pogleda po vseh parametrih in to isto sodišče, ne to isto, pazi, najvišje sodišče, Vrhovno sodišče Republike Slovenije je na to temo povedalo, potrdili so stališče STA, ki pravi, da tudi in povedali, da tudi če letna pogodba za leto 2021 ni sklenjena, se storitve javne službe plačujejo v skladu s sedmim protikoronskim zakonom. tudi v sporu, med različnimi tolmačenji pravne podlage, kar smo zdaj, malo pred tistim ekscesnim govorom poslušali, je sodišče odločilo in tako, kot vedno, presekalo in reklo, tako je. Kaj se mi potem zdaj še gremo? Jaz se v življenju ukvarjam z mediacijami. To je situacija, kjer dve stranki v sporu mislita, da ima vsaka svoj prav in potem jaz skozi pogovor z njima, skozi dialog, na kateri vsak svoja dejstva izpostavi, svoje argumente, poskušamo najti srednjo rešitev in uporabljam tehnike in grem skozi faze mediacije, uporabljam tehniko tako imenovanega testiranja realnosti, ker preizkušamo realnost pričakovanj posamezne stranke, ker vsaka stranka po navadi vidi samo svoj prav in samo svoj del zgodbe in potem se včasih dogovorimo. ko se pa ne, imamo pa v tej civilizaciji najvišji možni način, kjer se pa vedno spor, tudi če ni dogovora, razreši in to je sodišče. v tem primeru je Vrhovno sodišče Republike Slovenije reklo, da je treba plačat, ne glede na sklenjeno pogodbo, že na podlagi proti koronskega zakona. In tu se pa meni začne problem, ker v pravem življenju, večina ljudi takrat plača in če ne, se gre v izvršbo. Tukaj imamo pa Vlado Republike Slovenije, ki ne želi plačat in ne želi plačat že toliko časa, da je stvari pripeljala tako daleč, da zdaj ni nobene rezerve več. Nobene rezerve več. Ne gre samo za to, da bo 100 ljudi brez službe, gre za to, da je vrnitev v prejšnje stanje, potem, ko se bo to enkrat zgodilo, nemogoča in potem bomo začeli vzpostavljat novo tiskovno agencijo ali bomo brez? Ali bodo kar tisti, prej omenjeni »novinarčki«, tu pa tam kaj zapisali, ko bodo imeli čas? Ali boste tudi to na novo vzpostavili, kot začetek sveta, tako kot poskušate vse drugo. In ko sem včeraj pri odboru poslušala resignirano izjavo predstavnikov STA, sem si mislila, ja, razumem, da so resignirani, ne razumejo, da pravzaprav ni več kaj naredit, glede na to, kar se je zgodilo.

in potem se nekateri poslanci resignirano sprašujejo, potem ljudje morajo spoštovati zakone, če jih Vlada ne. Do tega smo prišli. Vsi smo že stokat analizirali zakaj je do tega prišlo. Jaz sem se to spraševala na začetku pa zakaj STA (Slovenska tiskovna agencija) agencijsko delo, kratke novice, neideološke brez nekega političnega predznaka meni so se zdeli vedno najbolj korektna najbolj novičarska medijska hiša, kar jih je, ki dela točno tako kot določa zakon in gotovo. Kaj to nekje koga motilo? Kako lahko predsednika Vlade to tako moti, da gre v totalno fronto za celo državo in celo Evropsko unijo na tem vprašanju? Ampak ja, saj ste odgovorili ostali, saj smo odgovorili skozi to razpravo tudi na ta del medijskega prostora je treba vplivati. Ker je pa nekdo hotel pa kontrolirati koliko besed in koliko intervjujev in s kom se bo naredilo, čeprav je v zakonu jasno definirana bila samostojnost in neodvisnost STA v tem smislu novinarske svobode. Ljudje zunaj težko razumejo, da mi tukaj v parlamentu itak ne vedo včasih kaj je parlament kaj je Vlada že to je problem saj jaz jih ne krivim, ampak vse pomešajo ja recite jim, da morajo plačati. Poglejte mi smo 100 poslanskih vprašanj novinarjem ministrom pardon postavili, imeli ne vem koliko nujnih sej, novinarskih konferenc sedaj smo sklicali še zadnjo stvar sejo Državnega zbora, kjer zahtevamo, da se to plača, ampak oni nočejo, oni nočejo in to je to, kar mene frustrira. Kaj narediš, ko tisti, ki bi moral skrbeti za zakonitost, ustavnost, spoštovanje pravnega reda ne spoštuje? Potem eni pravijo ja ljudje pravijo eno poslanke sedaj se bodo še ljudje vprašali ali naj spoštujejo zakone jaz upam, da ne spoštovani ljudje, spoštovani državljani upam, da bomo vsi dokazali, da smo boljši od vlade Janeza Janše in da mi spoštujemo zakone in Ustavo in neki demokratični red, ki smo ga v tej državi uspeli vzpostaviti in na podlagi katerega mirno in urejeno živimo. Hkrati pa ne smemo popuščati pri tem, da zahtevamo, da se zakoni spoštujejo sploh tisti, ki smo za to v politiki in tako naprej, da to moč imamo, da lahko vlado nagovarjamo. Za konec. Vem, da je težko biti v neki poziciji nekoga, ki zagovarja morda neko situacijo, ki niti ni tam po njegovi izbiri, ampak tole z iskanjem resnice, spoštovana državna sekretarka, če je resnica včasih subjektivna pove kaj je prav in kaj je treba narediti pri različnih pogledih sodišče in sodišče vam je točno povedalo in to Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo je želela državna sekretarka. Izvolite. **DR. IGNACIJA FRIDL JARC:** Hvala lepa. Bilo je poudarjeno večkrat, da je dolžna Vlada zagotoviti oziroma dolžna plačati že na osnovi sprejetega poslovnega načrta STA za leto 2021. Drži nadzorni svet STA je 18. 12. 2020 sprejel poslovni načrt STA za leto 2021, vendar poglejmo sedaj kaj ta poslovni načrt vsebuje. V poslovnem načrtu STA zgolj navaja, da naj bi bilo iz plana razvidno, da potrebuje za delovanje javne službe najmanj znesek na ravni leta 2020. To je 2,028 milijonov evrov, to preberete na 23 strani poslovnega načrta 2021. To ni niti podrobnejše utemeljeno s koliko notic, kakšna vrednost te posamezne storitve in tako dalje. Niti ni zelo temeljitih vsebinskih utemeljitev. STA mesečni zahteve 169 tisoč evrov določi enostransko kot dvanajstino torej zgolj s svoje strani določeno nadomestilo za upravljanje javne službe v letu 2021,

Zato morate razumeti, da ustanoviteljica ni mogla pristati na pavšalno določeno razdelitev zneska kar na enake dvanajstine brz dejanskega obračuna izvedenih storitev. Jaz mislim, da tukaj se pa vsi strinjamo, da bi to pomenilo netransparentno porabo javnih financ. Ko ste omenili sodišče. Okrožno sodišče in izvršbo, možnost izvršbe. Okrožno sodišče v Ljubljani je v postopku zavarovanja zavrnilo predlog STA za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve, 169 tisoč evrov. kaj je zapisalo, navajam. Začasno odredbo ni dopustno toženi stranki naložiti enakega plačila kot ga tožeča stranka uveljavlja s tožbo, saj bi to prejudiciralo odločitve sodišča o zadevi brez potrebne izvedbe kontradiktornega postopka. Ukom je tako moral na podlagi zakonov preveriti upravičenost tako predlaganega izplačila tako predlaganih sredstev. Ali je javna služba opravljena, v kakšnem obsegu je opravljena in na podlagi tega se izračunava mesečni znesek nadomestila za upravljanje javne službe. Zakon o gospodarskih javnih službah določa, da Republika Slovenija zaradi zadovoljevanja javnih potreb z javnimi službami zagotavlja določene javne dobrine, proizvode in storitve. Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. Gospodarske javne službe se izvajajo v okviru režijskih bratov, v javnem gospodarskem zavodu z dajanjem koncesij in v javnem podjetju. Način opravljanja gospodarske javne službe predpiše Vlada Republike Slovenije z uredbo. Pravice ustanovitelja v okviru javnega podjetja, ki zagotavlja javne dobrine, obsegajo med drugim tudi določitev posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin ter odločanje o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin. Vsak produkt ali storitev ne glede na to ali gre za javno dobrino ali dobrino, ki se prosto prodaja na trgu, ima svoj strošek nastanka in svojo ceno po kateri se prodaja na trgu oziroma ceno za katero država plačuje iz državnega proračuna. Tudi dobrine, ki jih STA ustvarja bodisi v okviru javne službe bodisi na trgu, morajo imeti tako oblikovan strošek in tudi ceno na enoto proizvoda oziroma storitve. Po smiselni uporabi Zakona o gospodarskih javnih službah, ki določa v 26. členu pravico ustanovitelja javnega podjetja, odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, je pravica Republike Slovenije kot ustanovitelja STA, ki financira javno službo iz sredstev države, da ve v naprej kakšen je strošek storitev javne službe na enoto proizvoda. Pravica Republike Slovenije do natančnega določila glede stroškov na enoto proizvoda in ceno je sestavni del družbeniških pravic, ki jih ima Republika Slovenija v odnosu do STA. Slovenska tiskovna agencija pa je pavšalno ocenjevala stroke na enoto proizvoda, kar se je jasno pokazalo v okviru usklajevanja pogodbe o upravljanju javne službe za leto 2021. Šele na večkratno zaprosilo Vlade Republike Slovenije je STA posredovala strošek nastanka na enoto proizvoda. Ker gre za osnove računovodskega standarda, je Ukom pričakoval, da bodo stroški posameznih prvin javne službe jasno in nedvoumno razdelani. Na žalost se je izkazalo, da STA ni delovalo v skladu s temi računovodskimi standardi, ker nimajo jasno specificiranih stroškov posameznih prvin javne službe. Zato posledično tudi ni bilo odgovora zakaj za posamezno prvino javne službe določen točno tak strošek. Da stroški prvin javni službi, ki ju je UKOM-u posredovala STA, ne temeljijo na realnih postavkah se je pokazalo potem, ko je STA strošek priprave cele novice opredelil v enaki vrednosti, kot strošek povzetka te iste novice. Šele ko je UKOM opozoril STA na ta absurd, je STA strošek priprave celotne novice povišala za eno tretjino, na kar je sicer pristal tudi UKOM. Nadaljnji absurd ocene stroškov STA se je pokazal pri oceni stroškov povzetkov novic pri različnih kategorijah. Strošek za pripravo povzetka novice za radijski medij, pri katerem povzetek običajno zavzema tri do štiri odstavke, je STA ocenila na 13,46 evra. Strošek povzetka ostalih novic, ki običajno zajema zgolj en odstavek, pa je STA ocenila na 16,35 evra. Osnovni predpogoj za kakršnokoli izplačilo nadomestila za opravljanje javne službe, upam da se vsi strinjamo, bi moral biti natančno določen in razdelan strošek na enoto proizvoda, ter specifikacija iz katere mora biti razvidna upravičenost stroška. Brez teh dokazil in obrazložitev sredstva iz državnega proračuna ne more biti izplačana, saj bi šlo za kršitev pravil in zakonitosti upravljanja z javnim denarjem. Tako bi lahko vsak, če ponazorim, zapisal svoj poslovni načrt, da za naslednje leto potrebuje 10 milijonov in država bi mu morala izplačati 10 milijonov. Tako Zakona o javnih financah žal ne razumemo in ne interpretiramo. Hvala lepa.

nimam zato kaj slabšega mnenja o vas, očitno ne razumete stvari. Vi ste meni spet argumentirali neko argumentacijo, za katero je verjetno vlada nastopala tudi na sodišču, ki je v tem trenutku popolnoma nerelevantna. Mi se pogovarjamo o pravni podlagi za izplačilo. V sporu o pravni podlagi je odločilo Vrhovno sodišče in odločilo, da ne sam zakon, na katerega se vi sklicujete, ampak imamo zdaj neke vrste lex specialis, protikoronski zakon, ki točno določa, da je izplačila potrebno ne glede na pogodbo. To ali ja ali ne ali koliko se lahko STA in vlada gresta zaradi mene še eno leto. Ustanovitelj in tiskovna agencija naj se to pogovorita. Kaj je pa zelo, zelo narobe pa je, da v tem letu vlada nekomu, ki svojo službo izvršuje, ne da niti centa. In vi pravite, da verjetno bi bilo po dvanajstinah, kar je očitno predlagal STA, kršitev Zakona o javnih financah. Zakaj pa uporabljamo proračun po dvanajstinah takrat, ko ni sprejet novi proračun? Ker je to najbolj fer in najbolj logična načina, način izplačila. In če bi vlada imela malo želje in dobrega namena, da ne bi hotela uničiti STA, bi po dvanajstinah, če ne drugače izplačevala, vmes pa z njimi sedela in usklajevala pogodbo in podrobnosti pogodbe in podrobnosti tega, kakšno izplačilo, za kdaj, kot dober gospodar. Ampak ne more se pa gospodar odločiti, da bo uničil konja, potem pa bo šel pogledati, če je preveč pojedel ali premalo. In to je to, kar vi delate. In ker niste pravnica vam razložim še čisto začasno odredbo. Narobe, kdorkoli jo je vlagal, malo narobe jo je pravno vložil. In utemeljitev je bila resnična. Ne moreš ti začasno odredbo zahtevati celotnega zahtevka. Gre samo za pravno telovadbo, ne za vsebinsko odločitev. Vsebinsko odločitev vam je dalo Vrhovno sodišče.

Poslovni načrti STA, tudi predložila oziroma ji ga je nadzorni svet potrdil. Tam sedijo tudi »vaši« ljudje. Zato jaz vas občudujem pravzaprav, gospa državna sekretarka, da že zdaj dva dni iz petnih žil iščete te neke razlike, javno in tržna dejavnost, mislim, pa ceniki in vse to, res, ampak to je pravzaprav v tej debati čisto nepomembno. Pa kakorkoli, nima veze. Jaz upam, da bo zdrava pamet in pa zakonodaja v tem primeru tudi obveljala. Zdaj, prej sem namreč pozabila še gospodu Reberšku eno stvar povedati, ker je tako vehementno razlagal o tem, da danes to, kaj bodo pa danes ljudje od tega imeli tukaj. Ker se niti ne bo glasovalo, je povedal. Zdaj, danes ne glasujemo o ničemer samo in izključno zato, ker so tudi krščanski demokrati včeraj glasovali proti tem, da danes DZ odloči o prenehanju finančnega izčrpavanja STA. Se pravi, včeraj so tudi krščanski demokrati glasovali proti, tako kot seveda tudi SDS. SMC pa se je včeraj na odboru vzdržala, ker jih je bilo verjetno preveč sram, ker so oni sami vložili ta zakon. Zato danes ne glasujemo o ničemer, kar je on problematiziral. Zdaj, jaz verjamem, da gospod Reberšek postopke pozna in da se mu je pravzaprav zgodil samo en tak populistični lapsus. Če pa jih ne pozna, potem pa me skrbi zanj. Hvala.

Danes pa nas 84 dni deli do te črne obletnice, ko je vlada začela izčrpavati STA s ciljem, da jo dokrajči, in kakopak po modelu tega sovražnega prevzema. Vse v vsemu cela ta ponovna ali vnovična razprava danes kaže, da to, kaj se v zadnjih 9 mesecih dogaja z STA, da je to ne samo naša sramota, to je nacionalna sramota. Pa ne zato, ker je celotna agencija ostala in postala talec političnih samodržcev, ampak zato, ker so na enak način in po istem kopitu ugrabljene, če hočete, njihove družine in, kar je najhujše, celotna družba, ki se je začela zavedati, kam nas vse to pelje. In vse to se dogaja zaradi nekoga, ki je na vsak način hotel imeti talce, ker v slepoti in brezumju te svoje nečimrnosti noče razumeti, da ni samo nebo nad njimi ali njim, so zakoni in določila pravne države. Torej avtoritarni um tistim medijem, ki se mu ne podrejajo, očitno ne privošči ne delovanja, ne privošči niti obstoja. In novinarji, ko več ne morejo biti servilni podložniki, takrat pa jih je treba utišati, uspavati, odstraniti. Zato sedanja slovenska vlada ima namen raje pahniti Slovensko tiskovno agencijo v stečaj kot da tolerira profesionalno novinarstvo, ki je seveda totalno nasprotje pisunstvu po nareku kot ga je videti v nekaterih medijih, ki so v lasti vladajočih. Veliko se je govorilo danes o tej odločitvi vrhovnega sodišča glede financiranja STA. jaz bom samo dodal, da je ona nedvoumna, da je Republika Slovenija dolžna financirati mesečno Slovensko tiskovno agencijo in pika. Tu nimamo kaj drugega dodajati, pravniki so povedali svoje. na nek način vidim, da tudi državna sekretarka, ob vsem spoštovanju, in tudi kolegice in kolegi iz koalicije, ko skušajo privleči za lase neke argumente, da iščejo take malenkosti, ki niso primerljive s samim dejstvom, kaj pomeni Slovenska tiskovna agencija in kako je normalno, da se financira, kar je tudi sodišče potrdilo, da me vse to spominja **49. TRAK: (NM) – en direktor hotelske verige skušal utemeljiti, zakaj ena slaščičarka v enem hotelu ne bo dobila plače, ker denimo ni specificirala, koliko vaniljevega sladkorja trosi po kremšnitah. In zdaj tu smo na nek način, če moram s takimi prispodobami sploh nastopati, ampak zdi se mi, da več po stokrat izrečenih ugotovitvah ne vem več, kako pojasniti, da, vsaj vas prosim, da nehate to isto trosit, ker nima, res nima smisla. Okej, nočete priznati pravico do financiranja, ampak dajte se ne slepiti, ker postajate pravzaprav s tem smešni. In za razumevanje sodnih odločitev je potrebno prebrati kaj več kot samo prva 2 stavka in potem v nekakšnem, denimo, trumpovskem slogu razglašati to nadresnico, ki je prikrojena ekskluzivnemu političnemu marketingu, kateri seveda ima možnost, da se sliši, ampak ni ga pa treba podpirati v tem hramu demokracije. Danes je posebej jasno ali ponovno je jasno, kako zelo pomembno je bilo, da smo danes nepovezani poslancu, v času pa glasovanja za PKP 7 vztrajali z amandmajem glede Slovenske tiskovne agencije, je, ker je ta odločba danes merodajna za že izdane sodne odločbe in je zelo verjetno, da se na tem ne bo končalo, da bo tudi merodajna za vse prihajajoče, ker ta zakon, zato ker je potrjen v tem Državnem zboru in, glej ga zlomka, v času te vlade, potrjuje oziroma veleva, da se sredstva za Slovensko tiskovno agencijo zagotavljajo brez izjeme. Ampak kot vidimo, vlada se izogiba ravnanju po zakonu in obenem pridiga in prisega na pravno državo, ker pravosodje je pravosodje, ko nam to ustreza, razen v primeru, ko ga imenujemo krivosodje. In kar je še bolj paradoksalno, je to, da je resnično hinavsko ob, od zahodno-balkanskih držav zahtevati, naj izpolnijo svoje pogoje glede vladavine prava in demokratičnih standardov, ko pa predsednik vlade naše države – in ne pozabimo, da je Slovenija vsem tem državam do sedaj bila najboljši vzgled – ko torej naš predsednik vlade tega ne želi storiti, ob tem ko propagira, da to zahtevamo kot Evropa od drugih. Torej priča smo temu, da je predsednik vlade k svoji nestrpnosti do objektivnega poročanja, zaradi katere kaznuje en objektivni medij, prepustil še direktorja Ukoma, Ukoma, da izživi neko osebno maščevalnost zaradi razhajanja z STA nekoč. In to mrcvarjenje se je začelo v slogu sadističnega discipliniranja in podrejanja. Slovenska tiskovna agencija je institucija, neposredno povezana z osamosvojitvijo Slovenije. In to bi predsednik vlade kot navzven zelo strasten domoljub moral razumeti. Moral bi jo, mislim Slovensko tiskovno agencijo, čislati, moral bi jo braniti in podpirati, ne pa da jo posiljuje in ker mu ljubezni na nek način vendarle ne izkazuje, ona mora umreti. To je tema res neke žalostinke za brata Grimm, ampak bolj se je prijela pri bratih in sestrah Grims. In ta navidezna skrb za premoženje naroda, kot je bilo izrečeno iz strani poslancev koalicije, je pravzaprav smešna ob teh teh nekaj podvojenih plačil za fotografije, ob vsem tem zaposlovanju na novo, na stotine novih, ki obljubljajo vdanost, za prezaposlovanje iz kleti stranke v kabinet vlade, ob neznanih 250 tisoč evrih na napotnice, ki so plačani za ne vemo kake storitve. Vse to je tudi treba premisliti, ko se v prsi tolčemo in skrbimo za premoženje naroda, ker to premoženje odteka po enih drugih kanalih veliko, veliko bolj hitro in v veliko večjem, večji količini in z veliko več škode. (nadaljevanje) da z veliko mero sočutja pa opazujem danes pa tudi včeraj državno sekretarko kako moa zagovarjati to, kar zagovarja in kako poskuša s preskakovanjem pomembnih dejstev na neki način poudariti neke malenkosti prej sem imel prispodobo s to nesrečno slaščičarko in vaniljevim sladkorjem kolega Trček je dal dobro iztočnico hote ali ne hote sedaj je že vseeno, da ta mitološki motiv Ifigenije je pri nas postal sindrom Ifigenije, ki se žrtvuje to to je tragično res in moram reči, da to ni osamljen primer. Jaz ne vi sedaj več pozornosti usmerjal na obvezno ali nujno početje gospe državne sekretarka imajo primer tudi v naših vrstah. Moji nekdanji kolegi, čeprav smo vsi zelo zagovarjali podporo STA razen enega primera prikrite celice SDS SMC ostali so bili za so na enkrat morali obmolkniti. Vem, da sebi tako ne čutijo, ampak neke sile so veliko bolj močne in morajo biti tiho ali vsaj vzdržani. Slovenska tiskovna agencija je nastala v času, ko je bila politika zavezana k iskanju konsenza in ko je postavljala neka nova merila, nove spodobnosti, novega poročanja v novi državi in danes za to preživetje STA 30 let po njeni ustanovitvi torej za preživetje enega od stebrov slovenske samostojnosti, zaradi psihopatoloških vzgibov najvišjih politikov mi zbiramo donacije in to je velika tragedija naše demokracije, a normalni in racionalni del slovenske družbe je izrazil jasno stališče, da Slovenska tiskovna agencija sodi v skupno dobro in deluje v javnem interesu, zato moramo znova in znova pozivati Vlado k takojšnjemu prenehanju davljenja STA, ker gre za pomemben atribut državnosti in ta je, zaradi vladnega ravnanja pred stečajem. V kateri drugi evropski državi je Vlada uničila svojo nacionalno tiskovno agencijo. Pa kaj mi res moramo biti prvi po tem? Naša Slovenska tiskovna agencija je pred stečajem kljub razsodbam sodišča kljub pomenu, ki ga ima v naši družbi kljub pozivom mednarodne skupnosti kljub razkritju, da gre za diktatorske vzgibe in danes recimo v enem od stališč poslanskih skupin kolega nacionalist pravi, da ji zameri, da ne poroča veliko o Državnem zboru in to je pravzaprav ironično, zato ker bi morala poročati tudi o tem po čem bo on ostal zapomnjen, da je na seji odbora predlagal kot rešitev šus v glavo za vsakega migranta, ki pride. Torej, boljše je občasno ostati tiho, ker v srednji Evropi 21. stoletja ni moč zatisniti oči ob prijemih, ki sta jih že / nerazumljivo/ pred stoletjem opisala kot somrak civilizacije. Danes tukaj skupaj vsem nam ni treba pristati na kakršnikoli somrak razen astronomskega. STA predstavlja luč dneva slovenske demokracije, svobodnih ljudi, ki se ne bojijo represije oblasti z enoumjem pa ne bodo nič rešili. Čas mi je potekel.

Namen današnjih predlagateljev je neprimeren in neutemeljen. Predlagatelji niso prebrali niti Zakona Zakona o STA niti Zakona o javnih financah niti niso prebrali Uredbe o upravljanju službe Slovenske tiskovne agencije niti niso prebrali sodbe Vrhovnega sodišča. Ker, če bi to storili, potem ne bi te seje danes niti bilo, niti včerajšnje seje odbora. Namreč, stvar je v tem. 54. člen Zakona o javnih financah pravi, v prvem odstavku, vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Drugi odstavek, pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine je treba pred izplačilom preveriti in pisno potrditi. Torej, se strinjamo, da plačilo, ki gre Slovenski tiskovni agenciji, ni žepnina, ki jo dajemo starši otrokom, poljubno, kolikor moremo in hočemo in kolikor si zaslužijo, arbitrarno, ampak je to plačilo, ki mora temeljiti na knjigovodski listini. Uredba, ta listina, je lahko to pogodba, je lahko naročilnica. Najbrž se strinjamo, da ne more Vlada dajat naročilnice za STA, ampak da je to lahko pogodba.

se lahko direktno plačuje. Je res, ampak, zopet mora biti knjigovodska listina, mora biti cenik, mora biti določen obseg, ker sicer se ne spoštuje člena, ki sem ga pravkar navedla iz Zakona o javnih financah, torej knjigovodske listine, pa višina, pa obveznosti, na tej listini. In, če letna pogodba ni sklenjena, pravi ta uredba, v 7. členu, če letna pogodba za leto 2021 ni sklenjena, se storitve javne službe plačujejo v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi drugega vala epidemije in to uredbo. Zdaj pa, kaj pa ta uredba pravi, kako se to plačuje. To pa govori v 2. členu, kjer pove o vrsti in obsegu storitev javne službe. Torej, kaj se plačuje in se nanaša na 4. člen Zakona o Slovenski tiskovni agenciji in pravi, da so to povzetki novic v slovenskem jeziku in tako dalje, v angleškem jeziku, besedila radijskih novic, avtorsko zaščitene fotografije, vsebine, iz četrtega odstavka, tako da so…, Zakona o Slovenski tiskovni agenciji, tako da so objavljeni(?) v posebni rubriki na spletni strani STA in tako dalje. In pravi tudi, ta 2. člen, da v letnem poslovnem načrtu STA se načrtujeta obseg javne službe in obseg tržne dejavnosti. 2. člen pravi obseg in vrsta in seveda je za to potrebno, če imate vi vrsto storitve, potem morate imet tudi ceno za to storitev. To pomeni, da mora obstajati cenik. Pa smo zopet pri 54. členu Zakona o javnih financah. Torej, ne gre za žepnino, ki jo dajemo otrokom, ampak gre za plačilo na podlagi neke knjigovodske listine. In zdaj, kaj je storila pa STA, potem, ko je Vlada izdala to uredbo? Vlada, torej STA, je zanikala to uredbo, šla na sodišče in koncu se je zadeva iztekla tako, da je še Vrhovno sodišče reklo svoje in odpravilo presojo sodišča prve stopnje. Namreč, kaj pravi ta sodba. Ta sodba pravi, »materialno praven(?) zmoten je zaključek sodišča prve stopnje, ki je ugodilo STA, da je začasno in(?) zadržanje izvršitve uredbe potrebno, ker bi v nasprotnem primeru in če tožena stranka ne bi bila podpisala letne pogodbe, na podlagi uredbe, ostala brez izplačila nadomestila za opravljanje javne službe za leto 2021.« In Vrhovno sodišče nadaljuje, prvi odstavek, 7. člena uredbe, pravkar sem ga citirala, namreč izrecno predvideva plačilo nadomestila za opravljanje **52. TRAK: (ŠZ) - 17.15** če letna pogodba za leto 2021 ne bi bila sklenjena in to na podlagi, da skrajšam PKP in te uredbe. Kot že navedeno v tretjem odstavku 66. člena jasno določa, da se STA ne glede na to ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo ali ne, iz proračuna za države za zagotovijo sredstva v skladu s prejetim poslovnim načrtom za leto 2021. Čim je tako, pa tudi ni mogoče slediti stališču sodišča 1. stopnje, da v primeru nezadržanja uredbe podlage za izplačila javne službe za leto 2021 ni in se s tožečo stranko pod grožnjo nadaljnjega nefinanciranja hoče prisiliti v podpis pogodbe pripravljenemu skladu s spodnjo uredbo, saj je ta kot povedano tožeči stranki zagotavlja plačilo tudi, če pogodba ne bi bila sklenjena. Tole je sodba. Potem pa pravi. Tožeča stranka, to je STA, je namreč v zahtevi zatrjevala, da ji grozi stečaj, ker obtožene stranke še vedno ni prejela nobenega nadomestila za upravljanje javne službe za leto 2021. Obstoječ premoženjski položaj tožeče stranke pa bi se iz izvršilne uredbe lahko kvečjemu izboljšal, pravi Vrhovno sodišče, saj naj bi tožena stranka, to je vlada, na njeni podlagi, tožeči stranki vendarle začela izplačevati nadomestilo za opravljeno javno službo v letu 2021 in kar implicitno priznava tudi tožeča stranka oziroma tega vsaj obrazloženo ne zanika. Drži sicer, da tožeča stranka obenem poudarja, da ji plačilo po uredbi na zagotavlja primernega financiranja izvajanja javne službe, kot bi šlo skladno s poslovnim načrtom. Vendar te razlike, tožeča stranka po višini ne konkretizira, zato ni mogoče niti z verjetnostjo ugotoviti ali bi bila ta škoda resna. Predvsem pa tožeča stranka ne pojasni, še manj pa z verjetnostno dokaže zakaj bi bila ta škoda, če bi dejansko prišla do razlike v višini nadomestila po uredbi in po poslovnem načrtu zanjo težko popravljiva. Glejte, iz sodbe sledi, tukaj imate uredbo tožeča stranka STA, dajte konkretizirati vaše podatke. In to konkretizacija je v 2. členu. To pomeni povejte število povzetkov, v angleškem, slovenskem jeziku, število fotografij, pa povejte ceno. In o tem se morajo dogovoriti. Dokler se oni o tem ne dogovorijo, potem bi to bila žepnina. Žepnine pa seveda ne more izplačevati Republika Slovenija. Da pa seveda UKOM zahteva to specifikacijo, sledi iz same sodbe, da to mora storiti, ki je lepo povedala kako je treba brati te zakone. Ob tem pa naj opozorim tudi na to, da seveda se bo vlada pogajala o tem kaj bo plačala, koliko bo plačala, normalno, da se bo pogovarjala, kajti poglejte, žalostno je, da je STA v koalicijskih strankah spisala slabih štiri tisoč prispevkov, o KUL pa malo manj kot 10 tisoč. Pa kljub temu, da predsedujemo. Jaz v tujih poročilih več izvem o našem predsedovanju in to dobrih novic, kot na lastnih televizijah in lastnih STA-jih. poslušali smo tudi kar so nam povedali iz vlade kaj se je vse očitalo in kaj hočejo sedaj urediti. Javni in tržni delež nista bila jasno ločena, dvojno zaračunavanje iste storitve, to pomeni, da ti fotografijo prodaš še enkrat državi, še enkrat pa isto fotografijo recimo prodaš Dnevniku. To ni prav. To se ne dela. To je prekršek. To je kaznivo dejanje. Zaračunavanje novic in povzetkov ter fotografije, ki bi morale biti za uporabnike brezplačne, to se reče tisto, kar je po zakonu mora STA brezplačno delati, pa ni, pa je plačljivo bilo in da je sorazmerne cene je bil očitek. Torej najbrž je en dogovor oziroma cenik, če hočete in pa obseg vrste storitve, ki jih že določa zakon in tudi povzema uredba, normalna stvar. Tole naj gospod Veselinovič uredi, pa bo financiranje steklo. Samo za to gre. 17.20** (nadaljevanje) sekretarka, ki jo izmenično malce zmerjate, po drugi strani podučujete tudi tisti, ki nimate diplome iz filozofije, potem ji malo posolite pamet. Ampak vseeno, poglejte, ona posluša to, kar bi danes moral poslušati direktor Veselinovič. V resnici se morate jeziti na direktorja Veselinoviča. Meni je zelo žal, ampak res niste prebrali in zdaj govorite na pamet. In to pač ne gre. Preprosto sodba vrhovnega sodišča vas postavlja na laž. Ni res, kar ste si izmislili, ni res, kar je podlaga današnji seji, nič od tega ni res. Je pa vse res, da se lahko očita direktorju Veselinoviču. On je dolžan zagotoviti plače za svoje zaposlene, on je dolžan. In najmanj, ker je storil, je lahko odstopil, ker ga dejansko to, verjetno ga peče vest.

očitno ni res, da imamo lex specialis, ki govori o STA, in očitno ni res, da imamo PKP7, ki ima 66. člen. Zdaj ne vem, jaz bi najraje zahteval prekinitev za ene pol ure, pa da se mi to razjasni ali to obstaja ali ne obstaja. Ker tako kot je trdila gospa Škrinjar, ni res. To potem ne obstaja ali kako? Mislim, vi ste pravnica, dajte mi razložiti. Jaz nisem ne pravnik ne filozof. Lepo prosim. Ja, jaz moram priznati, dr. Trček, da jaz pa nisem zmedena. Jaz vem, da obstaja PKP7, 66. člen, in vem, da obstaja Zakon o STA in pa odločba vrhovnega sodišča, ki zelo jasno v obrazložitvi govori o vsem tem, kar danes že cel dan razpravljamo. Tako, da ne bom prekinila seje, ker nima smisla. Bomo nadaljevali

Zdaj, STA je danes že 281 dni brez plačila zato, ker se je to odločil en uradnik na položaju. trenutek, gospa Lidija Divjak Mirnik. Če se izklopite, ker vam čas narobe odštevajo. Čas more iti iz kvote Poslanske skupine LMŠ. Bomo zdaj to popravili. MIRNIK (PS LMŠ):** Hvala lepa. Ja, zdaj financiranje javne službe seveda ni stvar diskrecije niti ni odraz dobre volje vlade, ampak je njena zakonska dolžnost. Torej STA je finančna obveznost vlade. Nima nobene veze, če gredo predsedniku vlade zelo na živce in če ima uradnik Urbanija neke osebne zamere, frustracije ali karkoli, kar je pač počel takrat, ko je bil tam zaposlen ali karkoli mu je kdo tam počel, ko je on bil tam zaposlen. To je pač dejstvo. Kdo, če ne vlada, je prvi dolžan spoštovati veljavne pravne akte? Tina je o tem že prej kar nekaj govorila, o vladavini prava, zato tega ne bom ponavljala. Vlada, zelo preprosto, v primeru STA ravna nezakonito že 281 dni in to počne namerno in naklepno. To je stanje. Zakaj to počne? Zato ker je cilj seveda podreditev, ker je cilj prevzem in pa seveda nadzor nad informacijami in pa njihovo interpretacijo. Ker želijo sporočati njihovo resnico, tisto edino pravo, ker želijo, da bi STA postala trobilo vlade. Kar je seveda popolnoma narobe. Vlada si jemlje tudi pravico odločati se, kdaj in katere zakone bo spoštovala, postavlja pa se celo v vlogo razlagalca zakonov in arbitra, katere določbe zanje veljajo in katere zanje ne veljajo. To je, kar se LMŠ tiče, nedopustno, nevarno početje in vodi v razkroj države. Pika. Zdaj tudi Vrhovno sodišče je utemeljilo in nedvoumno sporočilo, da je Vlada dolžna financirati javno službo po dveh zakonih, dva dni že to ponavljam, po Zakonu o STA in PKZ 7, in financiranje mora potekati mesečno. Zdaj Zakon o STA je lex specialis, tako sem se dala podučiti od pravnikov, ker seveda to nisem in PKP 7 pravi, da pogodba ni potrebna. Pika. To trobimo že par mesecev zdaj. In danes in včeraj smo se naposlušali o tem tako imenovanem spornem poslovanju. Državna sekretarka je o tem govorila, tudi nekateri poslanci SDS so o tem govorili. Zdaj, jaz bi jim na to odgovorila takole, če če je Vlada ocenila, da STA ni izvedla neke javne službe, ki bi jo bilo potrebno glede na zakon, ima seveda vso možnost zahtevati vračilo denarja za katero ocenjuje, da ga ni uporabila za javno službo. To je ena možnost. In pa še druga možnost, ki jo Vlada v tem primeru ima, v skrajnem primeru lahko sproži tudi tožbo za vračilo sredstev, vendar Vlada tega ni naredila, zato so to argumenti, ki se jih vleče iz petnih žil reda radi se reče. Zdaj STA ima tudi nadzorni svet, ki je vsako leto vse dokumente potrdil, tudi zaključno poročilo nenazadnje. Ampak to seveda na tej Vladi nobenega ne zanima. Nefinanciranje STA je nedopustno, vmešavanje v uredniško politiko pa prav tako. Za lastne cilje pravzaprav 18 ljudi uničuje temelje te države. Pravno državo, demokracijo prepoveduje celo referendum, če se spomnimo na vse tiste podtaknjence v PKP. In veste kdo je teh 18 ljudi, ki to uničuje? Jih bom naštela, da bodo ljudje vedeli. Janez (Ivan) Janša kot predsednik Vlade. Zdravko Počivalšek kot podpredsednik te Vlade. Matej Tonin kot drugi podpredsednik te Vlade, potem so še pa tukaj Anže Logar, Aleš Hojs, Andrej Šircelj, Marijan Dikaučič, ki je mimogrede pravosodni minister, Boštjan Koritnik, Janez Cigler Kralj, Janez Poklukar, znamenita Simona Kustec, Jernej Vrtovec, Vasko Simoniti, Jože Podgoršek, Andrej Vizjak, Zvonko Černač, Helena Jaklič o kateri sicer zelo malo slišimo in pa Mark Boris Adrijančič. To je teh 18 ljudi, ki na nočnih sejah, vikend sejah sprejema odloke, s katerimi terorizira državljane že leto in pol. In vse to je protiustavno, seveda, ker vse te odloke na teh nočnih sejah so bili spoznani tako kot so bili spoznani. In kaj je paradoksalno? Vse to kako se obnašajo, nedostojno, arogantno, ignoriranje sodb sodišč, pozivi vseh tistih, od opozicije do mednarodne dejavnosti, ki jih pozivamo, da naj nehajo to početi. Kaj naredijo teh 18 ljudi? Ma požvižgajo se oni na vse to. Gladko malo se požvižgajo na vse to. Rajši nad ljudmi izvajajo nasilje, jih špricajo z vodnim topom in mečejo solzivec. To je odgovor na vse to, ko se opozarja na kršenje pravne države. Zdaj, in ti taisti, teh 18, nam seveda pridigajo o družini, o poštenosti, o spoštovanju, o tem nam pridigajo, rušijo pa kot valjar vse kar seveda se postavi v bran, vse kar ne kima in seveda vse kar se ne podredi, ker namreč za to pri STA v resnici gre, za podrejenost in podrejanje in nadzor. Želijo si, da bi STA postala trobilo in jaz srčno upam, da to nikoli ne bo, ker jih imamo že preveč v tej državi, trobil namreč. Zdaj NSi nič ne pomaga, če so sklenili posebne pogodbe z STA njihovi ministri kot je bilo tudi rečeno v njihovem stališču. Še vedno kršijo dva zakona,

Ker tudi ko bodo prišli pred obličje vsemogočnega, če uporabim njihov besednjak, jim to ne bo popolnoma nič pomagalo. Še vedno bodo morali položiti račune. Ne vem sicer kako bodo obrazložili, da niso spoštovali dveh zakonov, da so teptali človekove pravice in svoboščine, da so kršili pravice zaposlenih na STA, da so poskušali podrediti STA, da so se norčevali iz ljudi, jim govorili, da so svinje, drhal, prestitutke in kar je še tega lepega besednjaka, ki smo ga vsak dan deležni vsi v tej državi, ki ne kimamo, ki ga seveda uporablja vlada, katere del je tudi NSi. Po domače povedano, NSi – krščanski demokrati norčujete se iz ljudi in norčujete se iz medijev. še bolj pa so zanimivi tisto drugi. Še bolj zanimiva je pa drža SMC oziroma ostanka tistega SMC, ki je še v tem državnem zboru ostal. Namreč, paradoksalno so se podpisali pod predlog amandmaja pri PKP 7, potem smo ga v opoziciji podprli, nato pa je tudi cel zakon šel skozi. In kaj je sedaj? Sedaj pa ga kršijo in to bi naj seveda sedaj vsi razumeli in iz petnih žil vlečejo neke argumente, zakaj se ta zakon krši. Z drugimi besedami, SMC se obnaša na način delamo tako, kot nam koalicijska partnerica SDS ukaže. Zakaj? Zato, da ohranimo svoje plače. Danes so vsaj toliko modri, da jih tukaj ni. Včeraj so pa bili tudi cel dan tiho, ko smo šest ur govorili o tej problematiki. Jaz bi mogoče samo za zaključek, da ne bom predolga, pa da ne bom pokurila celega časa, rekla kaj pravzaprav so javni mediji. Javni mediji so tisti, ki držijo ogledalo družbi in oblasti. V Sloveniji bi jih morali krepiti, ne uničevati. Spoštovati bi jih pravzaprav morali, ker so četrta veja oblasti. In pa še čisto za zaključek. Jaz sem ogromno sodelovala z novinarji STA, predvsem tistimi, ki pokrivajo Maribor v moji 16 letni politični karieri v Mariboru. Tam delajo pošteni, objektivni, pridni novinarji. In jaz si srčno želim, da bo tako tudi ostalo. Ker tudi ta vlada, hvala bogu, ni večna. Hvala.

ko sem povedala, pa bom še enkrat povedala zato, da boste razumeli vi, pa še kdo drug, ki bi morda podobno razpravljal. Gre za to, da je sodba Vrhovnega sodišča, tule je, par strani ima, jaz vam res priporočam, da jo preberete, ki pravi, da uredba, ki jo je vlada izdala velja. Da če ne skleneta partnerja po 4. členu pogodbo, potem velja 7. člen, kjer se pač direktno financira, ampak vendarle pravi sodba takole, še enkrat: »Drži sicer, da tožeča stranka obenem poudarja, da ji plačilo po uredbi ne zagotavlja primernega financiranja izvajanja javne službe kot bi šlo skladno s poslovnim načrtom. Vendar te razlike tožeča stranka po višini ne konkretizira, zato ni mogoče niti z verjetnostjo ugotoviti ali bi bila ta škoda resna.« Torej, Vrhovno sodišče napotuje STA, da opredeli te stroške. Vrsta storitev je jasna, treba je cenik dati in opredeliti to. In kot jaz vem, da po odločitvi Vrhovnega sodišča, ki je bila 2. 9. 2021, to je po PKP-jih in vsem, vodstvo STA ponovno vzpostavilo komunikacijo z Ukomom in se začelo pogovarjati o tem ceniku. Dajte razumeti. Samo to potrebuje,

vlada krši pravice zaposlenim. Vlada nima nič z zaposlenimi direktno tam. Direktno izvršuje te izvršiteljske pravice direktor Veselinovič. On ali krši ali pa ne krši. Pa kot jaz vem, ne krši pravic ta trenutek, ker jim izplačuje plače. In če bo in upam, da bo čim prej prišlo do podpisa tega dogovora, tega cenika, tega vsega storitve, na katero navaja tudi Vrhovno sodišče, potem je STA… / znak za

govorka pred mano, spoštovana poslanka Mojca Škrinjar poslušala sama sebe, bi hitro dojela, da se je zanikala, ker vi ste rekli, ja vse bi bilo v redu, ampak, hop cefizl, malo preveč je KUL-a, malo preveč je Janeza. To ni v redu, ste tudi rekli. In še vedno vam ne bi bilo v redu. Veste, v čem je problem STA za to logiko SDS in te koalicije, bom razložil na enem primeru. Včeraj je neki poslanec Franc Trček v parlamentu razpravljal na Odboru za kulturo in ob vsem tem dobesedno sranju in razgretem stanju, ki ga imamo v Sloveniji, rekel nekako takole, da se bojim, da se nam bo zgodilo to, kar se je zgodilo v Angliji. In sem povedal v ljudskem jezik, da bo nekdo zaštihal kakega poslanca ali poslanko. In potem boste rekli seveda, tako je nadaljeval, sem nadaljeval, da sem verjetno kriv jaz, ki mi Pojbič po hodnikih govori v parlamentu terorist, pa so vaši narobe napisali, ne pohodniki, po hodnikih DZ in verjetno Miha Kordiš. Zdaj, če bi STA bil tak, kot bi moral biti, bi moral poročati takole: »Poslanec SD Trček na odboru DZ grozi s štihanjem poslancev.« Jebemti, še sam sem se ustrašil. »Kot je znano, lahko besede hitro preidejo v dejanja, Trčkov izpad pa je mogoče razumeti kot neposreden poziv k brutalnem fizičnem nasilju.« Tako bi moral STA poročati, da bi bila gospa Mojca zadovoljna. Zdaj po isti logiki, ko nadminister Hojs zlorabi biblijsko priliko, mater, že Žižek sem malo postal, »and so and so« in reče, na eni strani ste vi biserji, na drugi strani smo vsi mi svinje, je še to dosti hujše od poslanca Trčka, ker pujske ponavadi v nekaj predelamo. Kako nam šele Hojs grozi, krščen Matiček. In če bi tako poročal STA, potem bi bilo to uravnoteženo po Grimsu. To je vaš problem. Nehajmo se sprenevedat. Saj vemo, kako je vsa ta zgodba nastala. Druga zadeva. To, kar ubeseduje gospa Ignacija, ki se vede kot Ifigenija, nekako pomeni neko zvajanje STA, ne vem, na neko delavnico, ker dela žeblje, del en tip žebljev. delo STA se bojim, da se ne da tako enostavno ovrednotit. Recimo včeraj nam je hotel birokrat Urbanija brati tam nek elaborat. In ta elaborat je treba povzeti. In da iz tiste žlobundre narediš povzetek, po moji logiki bi to moralo stati več penez kot vsa tista žlobundra.

Zasujete Ljubljano s solzivcem, nalijete ga še v vodo vodni top, tudi fotoreporterji STA morajo to tam bit, ponavadi so in naredijo fotoposnetke. A je cena tega fotoposnetka identična ceni fotoposnetka, ko se hodi, ne vem, minister Vrtovec nastavljat, kaj vse je on odprl, čeprav vemo, da se infrastrukturni projekti

To je Bane dobro načel ni to z vsem dolžnim spoštovanjem / nerazumljivo/ cuker ali pa ne vem prekmurska gibanica, ki je v menzi Državnega zbora kršijo, ker jo ne naredijo tako kot bi jo morali po dimenzijah in vsem drugem. Lahko bi se pogovarjali o STA na neki drugi seji in kar koga mogoče moti pri STA pa v bistvu STA vam dela uslugo. Včasih se mi razderemo tukaj pa nas STA niti povzame ne pa jim tega ne zamerim. Vsak mušji kakec, da ne rečem prdec od Twitteja Janeza Janše pa povzamejo, potem bi morali nekako prej STA zmaličiti kot pa vi iz SDS pa tega ne storimo seveda ne. Tukaj sedaj neke velike zgodbe o Veselinoviću gor pa dol mi smo zakonodajno telo, sestavni del našega dela je tudi, da gledamo ali se zakonodaja izvaja ali ne. Vprašal sem predsedujočo ali obstaja lex specialis, obstaja. Ali so takrat poslanci in poslanke še nekoliko večjega SMC z eno izjemo premogli še nekoliko sramu in so pač, potem dali tisti amandma v PKP 7, ki ste ga navsezadnje tudi vi sprejeli pa ne bi sprejeli PKP 7, če vas je to takrat motilo. Zelo jasno je povedala Zakonodajno-pravna služba tudi ne bi rada povedati v slovenščini se veja oblasti, v kateri sedi 18 naštetih pa državni sekretarji in druge imenuje izvršilna oblast. Izvršujejo to kaj mi sprejmemo tukaj. Seveda, da se nek ta vozel prereže je bil takrat sprejet tisti amandma in se to plača in se, potem lahko gre v bistvu gledati za nazaj ali je to preveč ali je premalo. Sam osebno mislim, da je premalo, osebno mislim, da bi STA rabil še več penez, da bi novinarke in novinarji in drugi delujoči tam imeli boljše mezde za zahtevno delo, da bi bil še kvalitetnejši servis zlasti na tem področju, na katerem naš bivši državni sekretar, ki je pijan vozil po obveznici rad poučuje o digitalizaciji, ampak to je tema za neko drugo vsebinsko razpravo o in okoli STA. Tukaj enostavno govorimo o tem, da ta Vlada v tem Državnem zboru sprejeti zakon, za katerega je glasovala velika večina oziroma vsi iz te koalicije ne izvaja in tukaj imamo problem. Sočasno imamo epidemijo že četrti val spet nam pandemično bezlja in namesto, da bi se UKOM tudi skupaj s STA in strokovnjaki ukvarjal s tem, ker smo verjetno v Braziliji svetovni prvaki po idiotizmu komuniciranja kako pedenati epidemijo imamo mi ta dramolet STA. Včeraj imamo sejo zopet in včeraj je Svetovni dan dostojnega dela Cigler Kralj tam iskreno neke svetke sadi mogoče tudi zavodu iskreno spet kaj nakaže

Mi smo skrbniki proračuna. Bo Državni zbor sprejel v bistvu Vladi ne bomo dali, bomo znižali ono postavko, rebalans bomo naredili lahko ga tudi mi vložimo v osnovi pa bomo rekli saj imate gobe pa prihranke idite malo u šumo gobe naribati. Tako se vi vedete in potem se boste trkali po prsih kako ste krščanski demokrati, kako gre za otroke pa za družine za demografija pa tradicionalne vrednote pa suknjič bo dal na ramena gospa pa bo o materah samohranilkah govorila. Iz koga se vi norca delate,

pa tudi po njegovem odhodu, če vas skos skrbijo transparentus financ. In potem mi pride tukaj državna sekretarka in reče, da je to želja vlade. To ste vsi preslišali. Pa kakšna linčeva želja vlade, vsaka vlada mora resno skrbeti za javne finance. Pa ni zdaj važno kaj je kdo od nas študiral, kaj je kdo od nas končal.

ki sedi notri v tej dvorani je sicer večinoma zdaj odsotnih, drži štango temu. In krši za uvod, pa v bistvu je 1. člen Ustave, 2. člen Ustave in tako naprej, da vam vse ne naštevam, verjetno bi vam lahko naštel vsaj tretjino členov Ustave, ki jih kršite. In ne plačano delo je sodobno suženjstvo, nehajmo se tukaj slepiti. In potem bodo vladni škisi, ne morem drugega reči, žvrgolelo o vladavini prava. In potem bo kakšen od najbolj umirjenih poslancev SDS-a Bojan govoril kako bi mi morali spoštovati to gospo, ki se vede do vseh nas, kot rečemo na štajerskem koncu, kot da smo / nerazumljivo/. Spoštovati Vaska Simonitija, ki je Meiri rekel kaj, da si umsko zaostala? Spoštovati Hojsa, ki so ga iz NSi-ja vrgli ven zaradi takih, kakršnih se gre, zdaj mu pa štango držijo. Veste in potem se tukaj prst kaže v teh par nesrečnih DeSUS-ovih stričkov pa škrbinov od škrbine od SMC-ja. Ne, kje je zdaj Aco, NSi je kriv. Pa kakšni krščanski demokrati ste vi, prosim vas lepo. Pa Pa kolega Aleksander, zdaj je pobegnil, v bistvu sem mu hotel reči, ker zdaj vidim, da Tonin pravi, da mogoče bodo pa vseeno za predčasne volitve, malo sem jih provociral včeraj glede tega, moram priznati, naj stopi do genta, tam je lepa stolnica svetega Bava, v njej imate vanajkovo Jan pa Huber, tako imenovani znan genski oltar ali tako imenovani čaščenje mističnega jagnjeta. To je en tak lepših

tam iz aeka bo verjetno Tonin kakšno pasjo bombico metal in ko bodo trdili potem da oni nič s tem nimajo, kaj mi že stopnjujoče leto in pol gledamo. Zdaj povod mojega razhoda z Levico je bilo takrat, če se spomnite 13. marca lani, ko sem pozval Janšo k razumu. Pubeci niso malo razumeli, pa Matej lahko rečeš, veš da sem imel prav, jaz sem vedel, da bo vsaj tako pol noro, kot trenutno je, ampak upal sem, da bo zgolj pol noro, kot trenutno je, vedel sem da bo negativno kadrovanje, da bodo šalabajzerski ljudje prihajali na položaje, ampak

Od ljudi od STA-ja, ki jih ne boste plačevali, ker se po vas ne morejo oceniti na raven štaub cukra, pa čeprav so vam vse knjige odprli, čeprav je na koncu Veselinovič odstopil, pričakujete, da bodo na vsako pasjo procesijo sledili vam,

To bi morali na enoto proizvoda po gospe Ignaciji, ki glumi Ifigenijo ovrednotiti vnaprej. In potem gospa Mojca govori o žepnini. Ja, potem na takšen način, spoštovana Mojca, niti v šolstvu niti v znanstvenoraziskovalni dejavnosti vnaprej nebi nič mogli plačevati. Potem mi nebi mogli imeti plač, tudi vi kot učiteljica in ravnateljica ne. Saj vnaprej ne vemo, kaj bo naš rezultat. Saj tudi raziskovalci, ko gremo raziskovat, ne vemo, kaj bomo na koncu odkrili, razen če nismo partijsko ali drugače prodani. O tem vi zdaj tukaj nekaj žloborite. In tako blazno se vam gre za transparentnost financ. A ko ste se bivši poslanski kolegici Potočnik in Jelka tam po blagovnih rezervah drli in kozjanski bik po telefonu, kot so žvižgači povedali, ko so bili nastavki firme, v kateri je slučajno Toninova mama, da bi imeli na 15, 16 milijonov, 30 milijonov ceno skoraj 100-procentni dobiček, ko je Počivalšek, ko smo tam s Cantaruttijem ure in ure bili, se potem prikazal in rekel »firma valda dela z dobičkom«, o, glej ga šment, takrat vas niso skrbele javne finance, ne? Pa ko je treba kakšni firmi, ne vem, nečakov in nečakinj predsednika vlade malo biznisa zrihtat za kravate, kulice in tako naprej, vas pa tudi ne skrbijo javne finance. Ne, STA je treba ubiti, bo pa prišla, kaj, Nacionalna tiskovna agencija, ki bo globalna. Pa na začetku ste imeli ta gremi zadaj bolj desnih intelektualcev, pa v bistvu, kaj je bil še, predsednik Državnega sveta v tistem gremiju, potem je pa tam nekdo dojel oziroma je mislil, da je Hojs, pa ni Hojs, pa je zinil, da je fašist. Ups, potem vam je bilo pa malo nerodno. Zdaj, to bomo preživeli, mislim, Slovenija je marsikaj podobnega ali hujšega preživela, pa upam, da se bomo iz tega kaj naučili. Pa upam, tudi če mene odplakne na smetišče politične zgodovine, da odplakne tudi take, ki to počnejo in ki ljudstvo na Twitterju imenujejo drhal. Verjetno se bo nekdo od teh zdaj ravno javil za repliko. Hvala.

ko ste že neke potočke omenjali. Ne drži, da seveda gre kar tako vse brez knjigovodskih listin. Tudi v šolstvu ne. V šolstvu imate najprej zakon, potem imate normative in standarde, na podlagi normativov in standardov se naredi sistemizacija, iz sistemizacije pa imate kadrovsko-plačni informacijski sistem, kjer se izračunajo plače zaposlenim v osnovni šoli, v srednji pa v skladu z metodologijo za določanje teh normativov in standardov oziroma uresničevanja normativov in standardov, tam je pa glavarina. potem računovodstvo izračuna plače na podlagi plačnega zakona, sistemizacije, kot sem rekla, in pa tudi kolektivne pogodbe. In vse ima neke knjigovodske listine. Materialne stroške, pa tudi tako je bila vaša fakulteta financirana, se pa določa tudi z nekim drugim členom zakona, v srednjih šolah in v osnovnih šolah je nekaj, v visokem šolstvu pa drugo. Pa škoda, da vam citiram člene, ker to je za vas španska vas. Ampak še enkrat bom povedala, še enkrat. Pomembna je tale sodba vrhovnega sodišča. Dajte me razumeti. Ta sodba vrhovnega sodišča je rekla, STA, tožeča stranka, imate uredbo, to je vaša rešilna veja. In če vi zahtevate zadržanje te uredbe, si režete vejo, na kateri sedite. In v tej uredbi je 4. člen, kjer sklenete pogodbo. je pa nočete, pa boste tisti 66. člen upoštevali, potem boste pa sklenili, po 7. členu se bo financiralo. Ampak financirati se pa mora tudi po obsegu. V 17. točki pravi takole: »vendar te razlike tožeča stranka«, to je STA, »po višini ne konkretizira«.

iz ozadja/ To je potem žepnina. To je trmast otrok, ki teži mami, jaz rabim sladoled. Ne, ne gre to tako. Povejte kaj boste delali, koliko boste delali, po zakonu morate tole pa tole, koliko bo tole stalo in to vam plačamo in to uredba pravi. In sodba Vrhovnega sodišča, dajte jo prebrati.

Na FDV sem preživel tudi zaradi tega, ker so rabili nekoga, ki je moral peneze računati kako si plačo skupaj sestaviti, tretje, lahko tudi Matej pove, ena glavnih skrivnosti visokega šolstva, ki vam jo visokošolski mandarini nočejo razkriti kakšne so sistematizacije, zame je to španska vas. Pa prosim vas lepo, 45 let od prvega vzdiha sem bil v šolstvu. Oče mi je v osnovni šoli delal dupli šihrt takrt, a veste, dopoldne, popoldne pisal na roke takrat še priprave in zdaj pride neka Mojca in reče, to je za vas španska vas. Eno, to je tipičen primer vas. A propo ja, ampak to kar zdaj ste na koncu govorili, potem bi tudi vi ne le Polnar in jaz morali glasovati proti tistemu Zakonu o financiranju infrastrukture slovenskega zdravstva kjer je preko palca narejen. Mi hočemo to, mi hočemo toliko, niti se ne ve od kje bomo te peneze zagotavljali. A tam pa to ni bil problem? O glej ga zlomka, STA pa je.

pravzaprav žalosten dan, ker očitno se ne razumemo. Slovenska tiskovna agencija ima potrjen letni načrt dela in torej je znano kaj dela in kater obveznosti mora izvesti in to je potrdil tudi nadzorni odbor, torej tega podjetja o katerem ima upravljavske pravice tudi lastnik. Zakon pa jasno pravi, da je na podlagi tega načrta in obveznosti to potrebno financirati in torej gre za eno sprenevedanje in željo po obvladovanju podjetja, vplivanju podjetja. Spomnimo se, danes zjutraj smo imeli na Komisiji za nadzor javnih financ zelo podobno točko, torej vplivanje Vlade in politike politike pri kadrovanju in v tem primeru politika kadruje na en drug način, pač nekomu ne da denarja in seveda to izsiljevanje je to poniževanje in to, če nekomu ne daš 280 dni, 281 dni denarja za obvezno službo, ki jo opravlja in reče, saj to nisem jaz kriv, to je direktor kriv, da ne da delavcem plače, če ne more dati ne Vlada, je to eno je to eno sprenevedanje. Torej STA opravlja delo, spremlja slovensko predsedovanje, spremlja dogodke v parlamentu, spremlja delovanje Vlade, spremlja druge dogodke po Sloveniji, ki so v javnem interesu in sedaj pravi da, torej Vlada pravi, da ne rabi tega plačati. Ko gre novinar Slovenske tiskovne agencije na vladno konferenco in o tem poroča, je opravil delo, drugače pa mu naj Vlada prepove, da gre na to konferenco ali pa mu naj ne izda akreditacije. Enako v tem smislu glede predsedovanja. Če menim, da je to neupravičeno, da dobijo plačano, potem naj prepove, da gredo na zasedanje sveta Evropske unije, da naj ne hodijo na Brdo. Zakaj so bili prisotni sploh na vseh teh srečanjih? to je eno tako sprenevedanje, nesramno, ki ni nič kaj drugačno od nestrokovnega

To pa je še huje, ker s tem ogroža, direktno ogroža eksistenco in obstoj tega podjetja, obstoj več kot sto družin, eksistenco in seveda to ni dobra popotnica. Ko ti enkrat tako podjetje pahneš v stečaj ga ponovno ne moreš več obuditi. In to vlada dobro ve. Da pa si na tak način želi podrediti medije in kontrolirati ali pa normirati koliko člankov bo nekdo napisal, produciral, veste, to je pa tudi zelo nenavadno. Pa si predstavljajte, da bi nekdo rekel sedaj pa morate, ta novinarka, ki je ponavadi v državnem zboru, da mora na dan napisati 50 člankov o dogodku iz državnega zbora, o dogajanju državnega zbora. Kaj naj napiše? Ali pa 70 poglavij. Da je to taka norma in da je Ukom cenzor, da še celo pove kaj je dobro za članek, kaj pa slabše. mi danes o tem razpravljamo in to je to, kar dejansko Ukom želi storiti, podrediti si torej ves sistem. In za nas je to seveda nedopustno. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospoda Moškriča ni… Je prišel. Izvolite, imate besedo. Ste na vrsti za razpravo. Naslednji se pripravi gospod Rudi Medved.

bi opozoril, da poskušajmo kljub temu, da smo že toliko časa, še naprej med seboj ostati kulturni, ker včeraj, tisto kar se je včeraj zgodilo na odboru, da sem bil kar zelo ozmerjan oziroma mislim, da so bile uporabljene s strani človeka, ki ima doktorat, take izjave, da niso primerne za v gostilno, kaj šele za v državni zbor. Zato poskušajte danes, predvsem prispevek bo namenjen tistim, ki poslušajo, tistim, ki bodo brali in novinarjem, ki bodo povzeli. Med seboj smo pa že ugotovili, da se pri tej temi zelo težko slišimo. Poglejte, v poročilu je predsednica napisala oziroma je bilo predstavljeno nekaj mojih besed. Na koncu jih je tudi še dodatno povezala, kljub temu, da ne piše v tem poročilu tiste besede, ki jih je povedala. Se pravi, da med drugim sem povedal, da se v državi ne poroča objektivno, saj določene informacije ne pridejo do ljudi. To je zapisano. Zapisan je še stavek, in da je bila STA ugrabljena s strani globoke države. Povedal sem predvsem konkretno katere informacije, recimo tudi to, kako so pomembne družinske vrednote in ostalo, kar ste pa tudi danes že nekateri to povzeli. SE pravi, če nadaljujem tam, kjer se to poročilo konča, v smislu globoke države, lahko povem to, da se resnično tisti volivci, če imam za seboj volivce Slovenske demokratske stranke in pred seboj vse prebivalce Slovenije, je zelo pomemben stavek: ustavimo desnico. Prej preden se je kakšen v tem državnem zboru povprašal ali pa javno rekel ustavimo to levico, da nam ne razbije cele države, kot sem sedajle jaz, je bil v tej državi izrečen stavek: ustavimo desnico. to se dogaja skozi celotno zgodovino naše ljube Slovenije, da se vedno želi ustaviti desnico. To se ne da na volitvah. Volitve so demokratičen proces. Se je pa poskušalo na vseh drugih nivojih, tudi preko izobraževalnega procesa in pa tudi preko medijev.

svojim načinom prispevka povzročili več škode v državi kot marsikateri ali pa najslabši ali pa zelo slab politik lev ali pa desni, ker medij ima zelo zelo veliko moč in to je tisto, kar je lahko problematično z nepravnim se pravi z neresničnim prikrojenim poročanjem, ker za vsako besedo, ki jo izrečem v tem parlamentu ali pa na odborih me, potem držite za besedo z neresničnim poročanjem ali pa prikrojenim lahko med ljudmi ustvarimo veliko veliko zmedo predvsem pa ogorčenje, ki lahko ekshalira tudi v protestih. Poglejte primer milijon krat v tem Državnem zboru izrečena teza »slabo komuniciranje te Vlade je pogoj, za to da imamo slabo recimo precepljenost« to so povzeli novinarji tudi STA. Te informacije so si ljudje zapisali v spomin in so vzeli kot resnico. Nobeden ni naredil analize kako so komunicirale druge države, nobeden novinar ni naredil primerjave ali pa premalo je bilo primerjav kako druge države komunicirajo, če sem recimo na STA, ampak informacija, ki je bila podana s strani politikov in potem povzeta je, potem slabo komuniciranje, slabo komuniciranje. Poglejte, ko je človek bolan mu komunikacije ne pomagajo nič pomaga mu čim prejšnja vez, postopek kako pride do pomoči pa, da ne zaidem. Se pravi smo pri Slovenski tiskovni agenciji, za katero sem rekel, da je preko direktorja in ne preko novinarjev že nekaj časa v v službi tistih, ki pomagajo to Vlado rušiti. Zakaj tako govorim, zakaj so te teze? Poglejte, Slovenska tiskovna agencija je gospodarska družba gospodarska družba v 100 % lasti Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s plemenitimi dejanji na začetku osamosvojitve in tudi njen namen je pravilno, pravočasno obveščanje slovenske javnosti v povezavi z državnimi organi. Drugi del, ker je gospodarska družba je pa tudi se pravi tržna dejavnost. Ko je država dobila novo Vlado in novega direktorja UKOM (Urada za komuniciranje), ki je obstajal že prej ta urad ni ustanovljen s to Vlado samo direktor je nov ob sestavi te Vlade so poskušali na podlagi že sprejete pogodbe, že podpisane pogodbe v letu 2020 pridobiti določene informacije, ki jim gredo po zakonu in po pogodbi. Težko je poslušati nekatere poslance, ki govorijo ne sme in ne more nič vprašati kar je v zvezi s tržno dejavnostjo. Poglejte, to je 100 % v lasti države. Mi poslanci smo tudi obravnavali poročila zmeraj je bil tisti javni del bolj obrazložen, ampak morali bi tudi imeti celotno sliko in smo jo v določenih primerih tudi imeli, kar se tiče financ. Da se vrnem nazaj, kar sem tudi že včeraj povedal. Se pravi direktor pa je v tem videl svojo priložnost - točno tako povedal -, da pojača ta prikriti odnos, ki smo ga predstavniki Slovenske demokratske stranke naši volivci, ki nas je več kot 25, 26 tukaj se pravi smo bili prepričani, da to poročanje ni objektivno. Težko pa je to dokazati, ker je splošna civilizacijska norma v Evropi novinarstvo je svobodno, vsi novinarji v Evropi so izhajali iz in zato je to svoja veja oblasti, ki ima zgolj nadzorno funkcijo, obveščevalno funkcijo. Ja, to je cilj, to je cilj slehernega državljana Evrope in tudi mene in tudi člana Slovenske demokratske stranke, vendar v Sloveniji pa na žalost smo prepričani nekateri, da temu ni tako. Nekateri ste pa prepričani, da je novinarstvo super, super. Seveda, bolj tolče po Slovenski demokratski stranki, bolj subjektivni. In to je težko včasih dokazat tudi širši evropski javnosti, ko se pogovarjamo o tem kontekstu, kaj pomeni novinarstvo v Sloveniji. Pa kljub temu novinarji, zaposleni na Slovenski tiskovni agenciji

on je dolžan, da vodi družbo, gospodarsko družbo, tako kot vsak drug, ki jo vodi. Mora poskrbeti, da bojo zaposleni imeli delo. Kako je s tem delom? V veliki meri je že opredeljen z nalogami v Zakonu o Slovenski tiskovni agenciji. Še celo nekaj dodatno smo obremenili ga v smislu angleščine in prevodov v tuje jezike tudi že v času te vlade. Se pravi, nekako, delo je nekako zagotovljeno,

Tu pa nastane projekt, ko se gre z ustanoviteljem očiten boj, s predstavnikom ustanovitelja. Vedno smo, velikokrat smo slišali Ukom, Ukom. Ukom je predstavnik ustanovitelja, ki izvršuje določene naloge in jih je že v prejšnji vladi in jih bo tudi v tej vladi. Ampak za nekatere to ni bilo dovolj. Ta vlada ni nikoli rekla, da bo ukinila STA, da ga ne mara, da ga ne potrebuje. Tega ni bilo nikoli rečeno. Ravno tako, kot ni rekla, da ne spoštuje Zakona o STA, da ga ne bo spoštovala, da ne bo spoštovala dopolnilno PKP 7. Še celo več, potrudila se je še z uredbo, da bo ja čim bolj določeno vse. Kaj izvaja direktor? Direktor pa, ko je prišlo do spora oziroma zaustavitve financiranja, se je poslužil vseh drugih možnih ukrepov gospodarske družbe, tudi do prodaje terjatev, tudi do zahtevka za rubež. Poglejte, to bi naj državljani najlažje razumeli. Če ne plača državljan elektrike recimo ali pa predvsem plina mogoče, če ne plača, bo družba, ki ima jasno števec, bo povedala, ta in ta oseba ni plačala in bo dosti hitro izvršen rubež. Če bi bilo vse jasno v razmerju med državo in firmo, ki jo je ustanovila, bi se isto zgodilo tudi direktorju Veselinoviču. Sodišče bi takoj rubež naredilo na računu države, tako kot ga naredi na računu posameznega državljana. Ker pa je očitno, da temu ni tako, da bo potrebno to razmerje urediti s pogodbo ali na podlagi potem še že znanih sklepov, dopolnil tega PKP 7 in pa uredbe, bi to lahko se zgodilo. Zato, kako se ta pogodba, ali je ta pogodba slabša, kot je bila prejšnja, sem trdno prepričan, da ta pogodba ni slabša, ker je šlo za več denarja. Je pa določena razmerja uredila, ki so bila prej nejasna. In ta razmerja so tudi tu. Poglejte, osnovno plačilo STA s strani države je vezano na ta pogodbo Ukom 176 ali 167 tisoč evrov, nekaj več kot 2 milijona skozi celotno leto. Poleg tega – 18.15** (nadaljevanje) zaračuna še dodatno določenim državnim organom. Po ministrstvih imajo sklenjene še svoje pogodbe in na agencijah, tako da iz tistega dela še ene 600 tisoč evrov letno dobijo. Se pravi potrebno bo te stvari urediti, ker potem država se pravi UKOM preko, kot država plača, se pravi STA-ju za informiranje in potem dobi, potem potem ministrstvo, ki je del države, vsako ministrstvo, vsaka agencija je del države, pa še enkrat plačuje. Se pravi moramo urediti ta razmerja in samo to se prosi cel čas, od lanskega leta od direktorja da uredi. Če direktor temu ni bil sposoben bi organiziral ekipo znotraj svoje službe, predal to nalogo, diligiral to nalogo ekipi in bi se ekipa pogovarjala, on bi potem samo še prišel in podpisal. Ampak očitno je bil direktor tisti, ki je spodbujal to in naši opoziciji je bilo to krasno izhodišče za eno glavnih napadov na to vlado. Sedaj več se piše o problemu STA-ja in še kakšnem bolje je za to opozicijo. Ampak Slovenija ni samo STA. Slovenija je mnogo več kot STA. In STA ne bo propadla, ker se očitno direktor tudi tega zaveda, bo moral iti iz tega ven, najlažje s tem, da je dva meseca pred koncem odstopil, zaposleni pa imajo tudi znotraj očitno zelo dobro povezanost, ker novi njihov direktor, se pravi urednik, odgovorni urednik je bil z zelo veliko stopnjo podpore izvoljen in naj skupaj oblikujejo to, kar je potrebno še rešiti v razmerju do države. In samo to je predmet te debate, ki je prišla potem v politično debato naše opozicije. Hvala lepa. Hvala, da ne bom kolegom skakal v čas. Dragi kolega Janez, v bistvu sem ti jaz lepo povzel, to kar ti Violeta ni, vidiš kako sem dober, skoraj STA je tvoj. Bom te parafraziral. Slovenija ni le SDS. S tem imate vi probleme. Slovenija ni le SDS. In UKOM ni izvedbeno interesna izpostava SDS. Ker bolj vas danes poslušam, bolj nekako prezentirate kaj bi UKOM za vas moral biti. In tukaj je v bistvu nek problem. In vi izvajate neko zadevo na nekaj čisto drugega, kot je dejansko tema, da se zakonodaja ne izvaja. In še nekaj. Bom prebral par imen. Mladen Terčelj predsednik, mag. Aleksander Rigličar namestnik predsednika, Jure Brankovič, Radovan Cerlja, Gregor Mlakar člani. Nadzorni svet Slovenske tiskovne agencije za mandatno obdobje 2019-2023. Vlak je cela vrsta nekih problemov na STA-ju. Ne vem, jaz se s tem ne ukvarjam, tudi nisem, zato so nadzorniki, ki smo jih zaenkrat požegnali še mi. Če se vam tako gre za vse, potem si ne bi to tako prisvajali, da bo vsaka vlada določala, kdo bodo nadzorniki STA-ja. To je potem, pa tako ko ubesedujete mi je žal, da je zdaj ljuba Mojca šla domov, Škrinjarjeva, a veste partijski sistem enoumlja, ki bo nekaj ali Urbanija ali ne vem kdo tam talal vatle koliko in kaj se bo govorilo. Pa saj naj tudi kašni ministri povedo iz koalicijskih partneric, da v bistvu jim Urbanija ne dovoli iti na TV.

Hvala lepa, podpredsednica. No, saj zdaj smo pa prišli počasi do bistva. Niso problem pogodbe, fascikli in kdo ve kaj še vse. Nekaj drugega je problem. (nadaljevanje) agencija poročala, da se je Janez Janša na strankarski nogometni tekmi neizmerno izkazal in s tremi goli bil seveda najboljši strelec, ko bo STA to poročala, bo dosegla standarde, kakršne od nje pričakuje SDS. In v tem je bistvo, bistvo je v uredniški politiki, boj za uredniško politiko. In to je zdaj poslanec SDS-a pravzaprav kar tako malo sproti tudi utemeljil, kakšna naj bo ta uredniška politika. Kar naravnost jim je razložil. Kar naravnost jim je razložil. In tudi sicer, kdor je pozoren in spremlja odzive nekaterih vladnih uradnikov in predsednika vlade in nekaterih poslancev, poslancev, predvsem iz vrst SDS-a, oni pravzaprav vsak dan na Twitterju vtikajo nos v uredniško politiko STA-ja. Spreminjajo naslove, pa ta naslov ni v redu, pa tega niso poročali, pa onega niso, pa tega je preveč, pa tega je premalo. To je kar naprej, to je kar naprej. Gre za uredniško politiko. In zdaj, dokler to počnejo s svojim strankarskim glasilom, je meni popolnoma vseeno, z nacionalno tiskovno agencijo se pa tega pač ne more početi. Z nacionalno tiskovno agencijo pa pač ne. pravzaprav značilno tudi sicer za slovenski medijski prostor, da so vsi vsi mediji v Sloveniji, večina njih, mediji govorim, v nemilosti predsednika vlade in SDS-a, če ne začnejo intervjuja s predsednikom vlade z vprašanjem »naštejte nam, prosim, vaše največje uspehe«. In ko bi predsednik vlade te uspehe seveda naštel, bo dovolil celo provokativno vprašanje, da ga bo novinar sprovociral. sprovociral. In bo rekel, ja, že res, našteli ste jih, ampak, predsednik vlade, bilo jih je še več. Nekaj ste jih pozabili, dajte jih prosim še našteti. funkcionira ta logika SDS-a kar zadeva funkcioniranje medijev. To je vsa znanost pri tem. Tisto, kar je pa najbolj nevarno, kako si stranka SDS zamišlja uredniško politiko oziroma da bodo mediji poročali. To je pa tudi poslanec, seveda mu je izletelo - ne, pravzaprav mu ni, tako razmišljajo. Pravilno morajo poročati. Pravilno. Ne objektivno, kar je osnovni postulat, osnovna zakonitost vsakega medija, ne, pravilno. Kaj pa je pravilno? Kdo bo določil, kaj je pravilno? Aja, saj je povedal. Tudi poslanec je še to povedal, mimogrede podučil. Slabo komuniciranje vlade, pa tudi stroke, v času epidemije. Da je to ljudem zaradi tega, ker so mediji o tem poročali, ostalo v spominu. Ja, dobro komuniciranje jim zanesljivo ni moglo ostati v spominu – niso ga doživeli v letu in pol. Ljudje so pod pritiskom ene same splošne zmede, kar zadeva komuniciranje v tej epidemiji. Ampak ne, SDS bi terjal od medijev, da poročajo, da je cesar oblečen, pa čeprav vsi vidimo, da je gol. Ampak ne, ne vidimo prav. Ne vidimo prav. Cesar je oblečen, ker to je pravilno poročanje. To je pravilno poročanje. Pustimo pri strani objektivnost. In zato me zdaj ne čudi, da **66. pod krinko nekih pogodb pa ta zakon je treba spoštovati pa on zakon je treba spoštovati pod krinko vsega tega na na vse kriplje branite to barabijo. To je preprosto barabija, kar se dogaja v odnosu med Vlado in STA

zapisal, da je STA nacionalna sramota. Tega se spomnimo kdaj se je to zgodilo in to je bil triger to je bil sprožilec takrat se je ta gonja proti STA začela. To je bil znak za podpornike SDS, da je treba iti pri STA do konca. Zakaj je napisal? Ta vzrok je pa še bolj banalen. Saj se ga moraš izmisliti sam od sebe to samo od sebe ne pride, to so naštudirali in vzameš pazi vzameš samo, če si res pristaš hudih teorij zarote greš in narediš primerjavo med intervjujem in vestjo dvema popolnoma različnima novinarskima zvrstema in ti primerjaš sedaj ali je bil intervju daljši od vesti ja seveda je bil. Veste je 13 vrstic že zelo dolga pa naredi intervju v 13 vrsticah no morda tudi s kom bi se dalo, ampak to naredijo to primerjavo in poglej no intervju je bil najbrž zgolj slučajno intervju z Zlatanom Čordićem zgolj slučajno so potegnili ven eden intervju pa eno vest in ta intervju z Zlatanom Čordićem je bil daljši od one vesti. Vest je govorila o srečanju Janša Orban to niti ni več vest. Vest bi bila, če se kakšen dan no teden ne bi srečala takrat bi morala poročati nista se srečala in ker je bila ta vest o sestanku Janša Orban krajša od intervjuja predsednik Vlade napiše STA je nacionalna sramota in gremo in takrat se je začelo torej ne mi sedaj govoriti, da je to vojna med Veselinovićem in Urbanijo ne, ne. To je direktni poseg predsednika Vlade v novinarsko in uredniško politiko Slovenske tiskovne agencije. povedati stvari s pravimi besedami, zato jaz nič ne verjamem, da je tukaj štos v teh pogodbah in kdo ve čem. Seveda pogodbe ne podpiše. Saj napišeš takšno pogodbo, da je živi krst ne bi podpisal, saj se tudi to da in potem rečeš poglej ga ne podpiše. Ja seveda ne podpiše, ker bi štel še naprej celo leto vrstice novic pa primerjave intervjujev in tisto, kar je seveda najpomembnejše dnevno bi mu praktično gledali STA pod prste kaj počne, kako poroča in dnevno bo SDS v tem primeru saj so se sami izkazali, da tako mislijo dnevno bi urednikovali na agenciji in to je to je praktično vsa zgodba tega STA. To je seveda tudi zgodba RTV, ki ga **67. počasi, ampak ga lomijo, ampak jaz seveda pričakovanja so pa popolnoma ista. Pričakovanja so popolnoma ista in jaz nič ne verjamem, da bo zdaj pa kar v nekaj dneh ali pa morda tednih se bo pa ta problem z STA rešil. Ne bo se. Ja, ne bo se. Zakaj se ne bo? Zaradi tega, ker pač se STA ne bo uklonil, da mu uredniško politiko vodi ena stranka. Jaz sem prepričan, da se ne bo. V 30. letih tega ni storil in tudi tokrat ne bo. Vodil bo avtonomno uredniško politiko takšno kot se za nacionalno tiskovno agencijo spodobi. Če jo bo sploh seveda vodil, saj v tem je pa catch. Če je bo sploh še lahko vodil, ker sem prepričan, da boste šli pa tudi do konca. Ali boste po naši podobi ali pa vas ne bo. Toliko daleč ste pripeljali zadeve, da seveda vidim, da je vam čisto vseeno, popolnoma vseeno če STA tudi propade. Verjetno ste presenečeni, da je sploh toliko časa kljuboval, pa se nekako držal pri življenju. Očitno je namen ali, ni tisto, kdor ni z nami je za nami. Ne. kdor ni z nami ga ne bo, tako je to. Tako je to s tem STA, zato nehajte se sprenevedati in jaz tukaj zdaj slišim, reče državna sekretarka, kaj je želja Vlade. Kaj je želja Vlade? Transparentnost, da ne počim od smeha. Ta Vlada mi bo govorila o transparentnosti. In ravno pri STA mi bodo govorili o transparentnosti. Ta Vlada? Dajte no. Saj ne verjamete temu kar govorite. Jaz sem prepričan, da ne. Želja te Vlade, seveda predvsem njenega predsednik in kot se je seveda zdaj končno tudi zelo jasno izrekla stranka SDS, preko razpravljavcev pred mano, je prekvasiti Slovensko tiskovno agencijo in jo spremeniti v vladno trobilo, ki bo dnevno lakirala velike uspehe te Vlade in božalo predsednika Vlade Janeza Janšo. To je vse kar je cilj in sprenevedanje s to pogodbo je, da človeku postane dobesedno slabo. In to je to nenehno ustvarjanje konfliktov kor to je konflikt. To je permanenten konflikt in zaradi tega ustvarjanja konfliktov je SDS pripeljala državo skoraj da v razmere izrednega stanja. V tej frustraciji zardi popolne nesposobnosti in nemoči se ta oblast zateka k edinemu vzvodu s katerim se želi ohraniti na oblasti, to pa je to pa je k represiji. Temu smo pa tako ali tako vsi priča. Najprej verbalna, no zdaj pa tudi še kakšna druga. V STA je vodni top usmerjen od prvega dne prihoda te Vlade na oblast. Od prvega dne. Solze zaposlenih, ki bodo, kot kaže, očitno v kratkem ostale tudi brez zaposlitve, te solze pa simbolično kažejo s čim ta oblast zamegljuje pogled na grobo teptanje pravnega reda v tej državi. S čim? S solzivcem. S solzivcem. In da potem predsednik Vlade reče, da je STA nacionalna sramota. Ne, predsednik Vlade, STA je nacionalni ponos. Je pa nacionalna in mednarodna sramota razdejanje, ki ga je ta Vlada povzročila v eni najpomembnejši demokratični pridobitev naše osamosvojitve, to je nacionalni tiskovni agenciji (nadaljevanje) sramota je, da ta vlada zaposlene na agenciji, njihove družine pahnila na rob preživetja. In kdo je sedaj od ministrov, ki jih je prej kolegica Lidija naštela, je kdo povzdignil glas proti tej noriji? Nihče. Tiščijo glavo v pesek, nič ne vidijo, nič ne slišijo, kot divji petelini ko pojejo. je kdo dojel, ali je kdo iz NSi ali pa SMC dojel, da je to čisto navadna barabija? Nihče. No, ali pa morda je. Ali pa kdo izmed prosto zibajočih se poslancev, ki od zunaj podpirajo to koalicijo. Ja, saj morda je kdo celo kaj dojel, ampak storil pa zanesljivo nihče ni nič. In zakaj Janez Janša to počne?

ima pa to zibajočo se podporo od zunaj, pod krinko nekega uresničevanja nekega programa. Poslušno izvajati diktat vodilne stranke SDS in to omogočate. In sedaj bi bil čas, da bi vendarle končno kdo premislil ali je to ta polika zaradi česar ste bili izvoljeni v ta državni zbor. Ali je dovolj, da ob vsakem ekscesu Janeza Janše in njegovih pogledate stran, češ, to pa ni moj problem. Ja, seveda je. Vaš problem je. In žal je tudi naš, ker živimo v isti državi in ker je na prangerju Slovenija. Na prangerju je Slovenija. In sedaj skrivaj tam zardevati, ker je Evropska komisija zaskrbljena zaradi pritiskov na medije v Sloveniji. To ni dovolj. Če se hočeš postaviti v bran medijev ni dovolj, da samo skrivaj zardevaš, pa ko se Janez Janša na vrhu EU na odprtem odru sporeče s predsednico Evropske komisije zaradi financiranja STA. No, to pa niti ne zardite ne več, ker je za vas v koaliciji s podporniki to postalo že popolnoma normalno. Ampak za nas v LMŠ in partnerskih strankah demokratične opozicije to ni normalno. slovenska demokratična javnost vam je tudi že jasno povedala, da to ni normalno. Tudi evropska demokratična skupnost vam je jasno povedala, da to ni normalno. sramota. To je nacionalna sramota, ki nam jo dela ta oblast. In tega nam ni treba. Ni nam tega treba. Zakaj? Da se je Slovenija v očeh Evrope, govorim o demokratični Evropi, o tisti demokratični Evropi, znašla med tistimi, ki ne spoštujejo medijske svobode. Ne moremo se s tem strinjati. Mi jo pa spoštujemo. Torej, manjšinska vlada počne to kar počne in seveda vrgla senco na celo celo državo in sedaj smo naenkrat vsi v očeh Evrope kršitelji medijske svobode. To je motnja, ki se nam sedaj dogaja. Ampak moramo dosti glasno in vselej povedati, da ti oblastniki niso izraz slovenskih demokratičnih vrednot. Niso izraz slovenskih demokratičnih vrednot. In da ta režim se drži na oblasti z neustavnimi odloki, izrinja zakonodajno vejo oblasti iz procesa odločanja. In da se je ta režim očitno namenil pod streho 9. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije obdržati na oblasti do zadnjega, pa četudi bo treba za to nad ljudi vsak dan z vodnim topom in solzivcem. In to je ta zgodba, ko govorimo o kršitvi zakonodaje.

Vlada mora spoštovati ta zakon. In kdo predstavlja vlado in je odgovoren? Ja, predsednik vlade. In to ne more zamegliti dejstva, da da Slovenija v očeh Evrope zaradi brutalnega podrejanja vseh družbenih podsistemov vladajoči stranki SDS postaja problematična država, zgublja ugled in da predsedniku vlade Janezu Janši to ni mar, da mu je očitno popolnoma vseeno. Tako da v mračnem času živimo, v mračnem, žal, pa ne samo zato, ker se je zunaj tema naredila. V času, ko morajo ljudje zaradi oblakov solzivca in curkov vodnih topov bežati vsepovprek. No, to doživeli. Notranji minister in direktor policije pa navdušeno ploskata in vnaprej govorita, kakšen neverjeten uspeh je ne glede na to, da seveda resnične analize tega, kar se je dogajalo oziroma ali je bila uporabljena sorazmerno ta sila ali ni bila, ni narejene. In seveda tisto analizo, ki jo bodo delali v vrhu policije po diktatu Aleša Hojsa, tisti analizi mi tako ali tako ne verjamemo. Ja kaj, a zdaj bomo pa, pričakujemo, da bodo stvar analizirali in ugotovili, glej si ga no, ugotovili objektivno, da da so prekoračili pooblastila. Ne, pravilno se bodo odločili, pravilno. Ugotovitev bo pravilna, tako kot je lahko objektivna ali pa pravilna uredniška politika nekega medija. In zaradi ničesar drugega, če že zaradi ničesar drugega ob vsem naštetem, bi morala ta vlada vsaj zaradi domoljubja, ki ga ima tako polna usta, zaradi domoljubja odstopiti.

vas prosim, da ne izrekate sočutja, ker za mene je to počastitev, da me primerjate s takim izjemnim likom iz grške klasične mitologije, ki je seveda, kot veste, simbol čistosti in to na ta način, da dobi tudi seveda svojo posmrtno mesto božanske svečenice. Tako da glede tega hvala za komplimente. Kar pa zadeva stališča, kar pa zadeva stališča o tem, da se vlada poskuša s tem, ko poskuša definirati razmejitev med javnim in tržnim deležem, med javno in tržno dejavnostjo, vmešava v programsko politiko, tega pa preprosto te zveze med enim in drugim pa preprosto ne vidim in je ni in je ni. Ker Zakon o javnih financah jasno naroča, kaj in kako, in ne govori, da so finance na kakršenkoli način povezane z vsebinskim odločanjem, ko gre za njihovo transparentno, gospodarno in drugo porabo. Bilo je tukaj tudi povedano, da seveda nisem pravnica in da ne razumem prava. Absolutno, zato tudi ne poskušam interpretirati zdaj pravnih podlag, ampak bom samo navedla stališča oziroma sklepe sodišč, odločitev sodišč.

Potem Okrajno sodišče v Ljubljani, 5. maja 2021, ne bi razveljavilo sklepa o izvršbi, ki ga je predlagala STA, pa je sklep o izvršbi Okrajno sodišče v Ljubljani razveljavilo. Če bi bilo res, da je treba plačati ne glede na nek dogovor oziroma definiranje vrednosti plačila in obseg, potem Okrajno sodišče v Ljubljani ne bi, 21. maja 2021, razveljavilo sklepa o izvršbi, za izterjave dveh zneskov za januar 2021 in 2022, kar je bilo vloženo s strani STA. Če bi bilo res, ne bi 18. junija 2021, Okrožno sodišče v Ljubljani zavrnilo predlog odvetniške družbe, ki zastopa STA, z izdajo začasne odredbe o sporazumu UKOM. Drži, poudarjam, je 21. julija, Upravno sodišče zadržalo izvršitev uredbe o upravljanju javne službe STA. Prav to zadržanje izvršitve, ko je bilo že 20. julija, ko je UKOM že poslal končno verzijo pogodbe, je samo podaljšalo usklajevanje, ker je STA iz tega sklepalo, da pač pogodba ne bo potrebna in so se usklajevanja med UKOM-om in STA zaustavila. Ampak 6. je o tem razpravljalo oziroma odločalo Vrhovno sodišče, ki je ugodilo pritožbi UKOM-a in razveljavilo odločitev upravnega sodišča, glede zadržanja izvršitve uredbe. Da ne boste rekli, da karkoli interpretiram, bom prebrala. 15. točka, odločitve v obrazložitvi sklepa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pravi, navajam: »Materialno pravno zmoten je zaključek sodišča prve stopnje, da je začasno zadržanje izvršitve uredbe potrebno, ker bi v nasprotnem primeru in če tožeča stranka, ne bi podpisala letne pogodbe pripravljene na podlagi uredbe, ostala brez izplačila nadomestila za opravljanje javne službe za leto 2021.« Prvi odstavek 7. člena uredbe, torej, vlada ne bi pisala uredbe, če ne bi imela interesa, da se definirajo razmere in da se javna dejavnost plača. Prvi odstavek 7. člena uredbe namreč to pravi sodišče, prvi odstavek 7. člena uredbe namreč izrecno predvideva plačilo nadomestila za opravljanje javne službe tudi v primeru, če letna pogodba za leto 2021 ne bi bila sklenjena. In to na podlagi navaja v PKP STA in to uredbo. In nadalje potem piše. Točka 17: »Napačna je tudi presoja sodišča prve stopnje glede verjetnosti nastanka težko popravljive škode v smislu 32. člena ZUS-1.« Gre namreč za trditev oziroma STA, da tak odnos sili STA v stečaj. tožeča stranka je namreč v zahtevi zatrjevala, da ji grozi stečaj, ker od tožene stranke še vedno ni prejela nobenega nadomestila za opravljanje javne službe za leto 2021. Obstoječi premoženjski položaj

lahko izboljša, saj naj bi tožena stranka na njeni podlagi tožeči stranki vendarle začela izplačevati nadomestilo za opravljeno javno službo v letu 2021, kar implicitno priznava tudi tožeča stranka. Drži sicer, da tožeča stranka obenem poudarja, da ji plačilo po uredbi ne zagotavlja primernega financiranja izvajanja javne službe kot bi ji skladno s poslovnim načrtom, vendar te razlike, in tu je problem, definiranje cene in stroškov, vendar te razlike tožeča stranka po višini ne konkretizira, zato ni mogoče niti z verjetnostjo ugotoviti ali bi bila ta škoda resna. Predvsem pa tožeča stranka ne pojasni, še manj z verjetnostjo dokaže, zakaj bi bila ta škoda, če bi dejansko prišlo do razlike v višini nadomestila po uredbi in po poslovnem načrtu, zanjo težko popravljiva. To je citat. Ne interpretiram ničesar. Ne interpretiram, to je citat in odločitev sodišča. Tako, da to, kar danes razpravljamo tukaj in interpretiramo, ni vlada tista, ki poskuša interpretirati pravno podlago, ampak sprejema odločitve sodišča, vrhovnega sodišča. Po drugi strani pa kdo interpretira pravne podlage? Sami v sklicu seje, predlagatelj za sklic te seje navaja na strani 3, citiram: »direktor STA Veselinovič se je na osnutek uredbe odzval z opozorilom, da njena vsebina ni v skladu ne z ustavo ne z zakonoma, ki opredeljujeta financiranje STA«. Povsem drugače kot ugotavlja vrhovno sodišče. In ves čas govorite, po PKP-ju je zaveza plačati. Je zaveza plačati. Ampak nikjer ne piše, nikjer ne piše, da mora vlada plačati in kršiti pri tem zakon o javnih financah in njegov 54 člen. Tega pa ne piše. Tega pa nikjer ne piše, ker vlada tega ne sme. Ker knjigovodske listine je potrebno zahtevati. Zato ker bo tudi Računsko sodišče od vlade zahtevalo listine, na osnovi katerih je izplačalo zahtevke oziroma je dalo plačilo javne službe STA. Hvala lepa.

po osebnem imenu. Ker ste mene gledali. Pa tudi če bi vas, ga nebi nikdar potvoril, ker imate prelepo osebno ime. In tudi ne dvomim, absolutno ne, v vašo pravno znanje, niti vas nisem obtožil, da interpretirate morda po svoje vse te sodbe in vsebine pogodb. Jaz sem želel samo povedati seveda, da vsa ta pravna telovadba je popolnoma nepotrebna, zgodila pa se je zato, ker se Slovenska tiskovna agencija ni hipno uklonila političnemu pritisku in ni hipno pač začela izvajati uredniške politike, kakršna se je od nje pričakovala. In potem se je začelo. In vse te sodbe in vse, to je učinek snežne kepe. To je učinek twita o nacionalni sramoti, o Slovenski tiskovni agenciji kot nacionalni sramoti. In nisem govoril o teh sodbah, nimam tega pravnega znanja, da bi jih šel jaz interpretirati. Jaz sem povedal, kje je bistvo in zakaj se je vse skupaj začelo, da smo danes pri teh sodbah tega in onega sodišča in da se z njimi ukvarjamo nepotrebno, popolnoma nepotrebno. Besedo še enkrat želi državna sekretarka. Izvolite. **DR. IGNACIJA FRIDL JARC:** Hvala. Res čisto na kratko. Tudi jaz nisem interpretirala in sem samo zato citirala, ker nimam ustreznega pravnega znanja. Vsekakor pa bi rada poudarila, da je da je problem izključno in samo v tem, da direktor z UKOM ne definira cenikov, cene stroška na enoto in tukaj je problem. Takoj, ko bo ta definiran težav več ne bo, ampak ta pa mora biti podlaga za vsakršno nakazilo sredstev.

Sedaj najprej na začetku bi seveda gospo državno sekretarko nekoliko pripravila pri njenem citiranju prava. Dejstvo je, ko ste povedala, da okrajno sodišče očitno ni pritrdilo, ker je razveljavilo sklep je to seveda neke vrste manipulacija, ker okrajno sodišče sklep o izvršbi že po praksi razveljavi, v kolikor pride ugovor in ugovor je v tem primeru prišel, zato sta bili stranki napoteni na pravdo, o tem še ni bilo vsebinsko odločeno, bili so napoteni na pravdo. Sedaj, zaradi razjasnitve dejanskega stanja in da ne bo izzvenelo v javnosti, da je okrajno sodišče v tem kontekstu že odločilo gre samo za običajno prakso tako, da se mi zdi nekoliko nekorektno sklicevati se na razveljavitev, ker je to očitno bilo potrebno v trenutku, ko je bil vložen ugovor, ki je žal bi vložen. Kaj je Vrhovno sodišče odločilo ne glede na vaše citate in točke in branje seveda lahko beremo na zelo zanimiv način sodbe, če preberemo tri stavke pa določene stavke izpustimo, potem nekaj izzveni na neki način. Dejstvo pa je Vrhovno sodišče je ugotovilo izrecno, da ni potrebno izdati odredbe za začasno izvrševanje, izvajanja uredbe, ki jo je Vlada sprejela, ker ima agencija zakonsko podlago zakon je jasen, vi na podlagi zakona morate izplačati sredstva in ne glede na to, da sedaj tukaj 6 ur filozofiramo tako in drugače zakon je jasen, jasen je, plačajte jim, plačajte jim po 281 dnevih plačajte jim za opravljeno delo. Jaz ne morem verjeti, da imamo mi sploh to debato. Jaz ne morem verjeti, da se ta saga ta tragedija 281 dni vleče, ker niso pisali po godu nekoga, ker so saj ne vem kdo sploh gre šteti znake intervjuja ali članka ali ne vem kakšna oseba sploh to naredi. Meni na kraj pameti ne bi padlo. Mediji so takšni in drugačni, pišejo tako in drugače. STA pa je definitivno institucija, ki je 30 let gradnik naše demokracije in iti rušiti STA na ta način, označiti ga kot fake news in potem, ko seveda klasični način delovanja te Vlade je pa itak v zadnjem letu 2, 3 tvita, pa gremo akcija, diskreditacija, napadi, ki so se na koncu končali na protestih v prejšnjem tednu. Nekateri ste prisegli, da boste varovali ustavni red, nekateri ste prisegli, da bose delovali v skladu s svojo vestjo. O vaši vesti ne bom razpravljala očitno ima vsak svojo vest. Ustava je pa ena in vam jo priporočam, da si jo ponovno vzamete v roke in jo malo preberete, vsaj malo jo preberite. Vsaj malo preberite k čemu ste se zavezali. Zavezali ste se skrbeti za blaginjo ljudi v Republiki Sloveniji. Ta blaginja naših ljudi izgleda tako par primerov preteklega leta: sprejemajo se neustavni odloki, maksimalno se omejujejo človekove pravice in svoboščine, sedaj čakam kako boste napadli tudi Vrhovno sodišče, ki si je danes drznilo odločiti, da maske v notranjih prostorih ne morete obravnavati kot prekršek, kar pomeni, da tisti, ki so bili oglobljeni, ker niso želeli nositi maske v notranjih prostorih, zato niste imeli pravne podlage. To je neka taka rdeča nit tega mandata. Ni pravne podlage, ni pravne podlage, ni pravne podlage. Ko ni pravne podlage kaj se naredi sprejme se pa v odloku itak je že popolna in absolutno derogacija parlamenta. Mi smo tukaj zgolj in samo okrasek, ki ga vsake toliko o čem obvestite sami pa dejansko in absolutno vladate (Nadaljevanje) Vrhovno sodišče reče, da je potrebno kaj izplačati, ko vam se zakonska določba poda, da je potrebno nekaj izplačati kot v primeru STA, hop, se sprejme uredba. Vi res zelo radi se poslužujete podzakonskih aktov, ampak podzakonski akt je pod zakonom, pod zakonom, lahko samo podrobneje ureja zakonsko materijo. In vaš zakon nekaj nalaga, lahko vi meni filozofirate tukaj dve uri o ne vem kakšnih podpostavkah in tako dalje. Jasno je, plačati je treba, opravljeno delo je treba plačati. Vi ste tudi, kot je bilo že prej rečeno, kolega je lepo pojasnil, imate nadzorni svet, ki ima pravic nadzirati delo uprave in imate direktorja, ki ga lahko sicer kličete na odgovornost, in ki itak je vse skupaj neka osebna / nerazumljivo/ proti temu človeku, sploh ne morem verjeti kaj se greste, zdaj sem že jaz malo preveč čustvena, ampak je, enostavno, abotno, abotno kam smo prišli. Enostavno človek več ne more verjeti. Represija, par excellence. Danes ste dobili tudi poročilo Greca o vaši transparentnosti, toliko, o petnajstih priporočil protikorupcijskih se ni niti ena uresničila, tako da danes spet beremo, da je Slovenija osramočena v svetu, itd. Toliko o transparentnosti. Če bi bili tako zelo transparentni, bi enostavno zakonske določbe izvedli, ne bi filozofirali, iskali razno razne obvode, razloge zakaj se česa ne more in ne sme. To ni res. 281 ni, je približno sto ljudi brez plačila za opravljeno delo. Vlada Republike Slovenije ne plača svojih zaposlenih. O temu govorimo. Samo o temu govorimo. Zelo enostavna matematika, sploh ni potrebne po neki filozofiji, poglobljeni. Potrebno je samo spoštovati zakon, spoštovati zakonske obveznosti in izplačati. Vi pa iščete obvode in tudi vse po vrsti podcenjujete, če mislite, da kdorkoli, ki tukaj sedi ali pa, ki vas opazuje in gleda, verjame kakršnemukoli kvazi argumenti, ki je v resnici argument moči. To ni argumentacija, to je argument moči, ker mi lahko, ker smo mi na oblasti, bomo tako počeli. Podredili si bomo vse. Tisti, ki se bo upiral, tisti bo pač plačal tako ali drugače, bodisi s tem, da se na koncu preda in odstopi s svojega položaja, bodisi s tem, da se ga ne plača, se ga izčrpa, ampak na koncu boste zmagali vi. To je vaša filozofija. In na to mi ne pristajamo. In v resnici edino kar pogrešam pri današnji seji in se zelo strinjam z mnenjem ZPS, ki vam tudi kot pravniki mimogrede, odlični pravniki, zelo jasno povedo, citiram, »že v dejstvu, da je neka vsebina urejena z zakonom, je vsebovana obveznost, da se zakonska ureditev v celoti spoštuje«. Zakon je potrebno spoštovati. Ne morem verjeti, da nam to mora sicer ZPS napisati, ampak nam je napisal. In v bistvu nam pove to, da je da mi preko priporočila poskušamo Vladi dopovedati, da je zakon potrebno spoštovati, da je že tukaj malo situacija absurdna, ampak to že pove kako smo tudi mi na nekem robu, ne vemo več kako dopovedati, je pa pravilna utemeljitev, da ko odgovornost Vlade za zagotovitev financiranja STA skladnega z veljavno zakonsko ureditvijo, pa pazite, tudi sodno prakso, torej s sklepom vrhovnega sodišča ni mogoče uveljavljati preko priporočil, ker namreč priporočilo je nek pravno neobvezujoč politični akt. Oni nam dejansko tukaj priporočajo, da bi morali uporabiti ustrezen ustavni institut v obliki interpelacije, nezaupnice ali pa ustavne obtožbe in to se zelo zelo strinjam in jaz upam, da bomo s tem nadaljevali, ker to danes ne sme izzveneti na temu, da ste vi povedali svoje, mi povedali svoje in se spet vse izpelje. Hvala lepa.